Добро ранку, шановні народні депутати та гості Верховної Ради. Прошу народних депутатів підготуватися до електронної реєстрації. І нагадую, що після початку реєстрації необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "За" і утримувати їх разом до кінця реєстрації. Шановні народні депутати, готові реєструватися? Прошу народних депутатів реєструватися.

зареєстровано 182 народні депутати. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, відповідно до статті 25 Регламенту в середу ми маємо 30 хвилин для виступів народних депутатів з внесенням пропозицій, оголошенням заяв і повідомлень. Прошу народних депутатів записатися на виступи.

Слово надається народній депутатці України Гринчук Оксані Анатоліївні, політична партія "Слуга народу". Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, шановні глядачі! Штепа Сергій, 77 округ, Запоріжжя. 22 січня Україна відзначила подвійне свято. Це була не тільки 103-я річниця проголошення Акта Злуки, в результаті якого утворилася єдина соборна Україна, це був день, коли багаторічний довгобуд, пам'ятник корупції перетворився на міст, яким можуть рухатись автомобілі. Виборювати необхідність будівництва додаткових магістралей через острів Хортиця в Запоріжжі розпочали ще в радянські часи. В 2000 році була підготовлена проектно-кошторисна документація, а 30 серпня 2004 року розпочались безпосередньо роботи, роботи, яким, на жаль, ще багато років не судилося бути доведеними до кінця. Будівництво періодично ставили на паузу, потім поновлювали. Тільки про цьому вартість проекту кожного разу збільшувалася, а ось відчутного прогресу, на жаль, ніхто не помічав. Багато урядів і навіть декілька президентів обіцяли добудувати мостові переходи і традиційно не тримали слово. В 2019 році, коли Президентом України став Володимир Олександрович Зеленський, він чітко проголосив, що запорізькі мости мають бути добудовані в найкоротші терміни. За його ініціативою цей інфраструктурний об'єкт було додано до програми "Велике будівництво". Незабаром, в 2020 році, після проведення всіх тендерних процедур була підписана угода з турецькою компанією "Онур", яка взяла на себе зобов'язання завершити будівництво мостових переходів протягом чотирьох років. Вже 24 грудня 2020 року було відкрито проїзд Балковим мостом – першим з комплексу мостових переходів, а 22 січня 2022 року відбулося відкриття проїзду частиною вантового мосту. Повністю завершити роботи з будівництва мають до Дня незалежності України, тобто значно раніше, ніж це передбачено угодою. Запоріжці вже за декілька днів відчули дуже помітні зміни. Там, де раніше були постійні затори, їх вже більше немає або вони ледь помітні. Жителі спальних районів міста, які прямують до центру Запоріжжя через острів Хортиця, кажуть, що тепер дорога займає 20 хвилин, а раніше займала часу часу значно більше (приблизно годину, півтори, дві), і все це через затори. Але це важливо не тільки для запоріжців, це також важливо для киян, полтавчан, дніпрян, які їдуть до Запоріжжя, які хочуть відвідати острів Хортиця, які просто хочуть проїхати наше місто транзитом, і тепер теж зможуть це робити дуже швидко. Хочу подякувати за це в першу чергу нашому Президенту Володимиру Олександровичу Зеленському, бо якби не його політична воля, ми не знаємо, коли ці мостові переходи були б завершені і чи були б завершені взагалі. Велика подяка всім спеціалістам, які майже цілодобово, в тепло і в холод, займалися своєю справою. І, звісно, хочу подякувати всім платникам податків, завдяки яким стала можливою реалізація такого важливого інфраструктурного проекту. Хочу зазначити, ми будуємо не тільки мостові переходи, не тільки дороги, школи та садочки ми будуємо інфраструктуру майбутнього, яка зробить життя наступних поколінь комфортним і щасливим. Дякую.

Вадим Івченко, "Батьківщина". Шановні колеги, вчора відбулась прикра подія, я би сказав, ганебна подія, під стінами Верховної Ради. З тієї сторони на вулиці стояли не "тітушки", стояли прості громадяни України, стояли ФОПи платники податків, ті люди, які утримують нас з вами, які утримують правоохоронні органи. Колеги, вчора все закінчилось трагічно, і трагічно закінчилось для них: десятки побитих людей, 74 людини затримані. Тільки ввечері до них допустили адвокатів. Двоє жінок, колеги, з поламаними кінцівками, їм наклали гіпс. Двоє пропали безвісти (колеги, безвісти), і одного били так, що на сьогоднішній день не зрозуміло, чи він вижив, чи ні. Колеги, керівництву ФОПів на сьогоднішній день "шиють" статтю 296, частина четверта – це організація масових заворушень. Це стаття, яка історично, колеги, історично застосовувалася в Україні тільки три рази. Я пам'ятаю таке тільки, коли міністром МВД був Захарченко, ми розуміємо, зараз де він. Країна давно змінилася, але підходи до людей, які сьогодні вимагають просто справедливості до своїх сімей, я бачу, не змінилися. І тут я хочу подякувати Голові Верховної Ради. Ми всю ніч були на зв'язку з керівництвом МВС для того, щоб дізнатися, що ж з людьми. Колеги, тому ми просимо закрити всі кримінальні справи, які політично вмотивовані. Друге – допустити адвокатів, і третє – прийняти закон ФОПів, який вони вимагають, це буде справедливо. також просимо дати відповідь, що з цією людиною, що з людиною, яку били і яку не можуть знайти. Давайте разом її знайдемо, колеги. Четверте. Просимо запросити керівництво МВС і керівництво ФОПів безпосередньо до Голови Верховної Ради задля того, щоб з'ясувати, чому трапилися відповідні сутички, чому МВС почало використовувати силу проти мирних мирних громадян України. Колеги, просимо звільнити всіх затриманих, і це буде справедливо, це буде справедлива відповідь парламенту України, парламенту, який представляє громадян і народ України. Ми з вами є представниками тих людей, які там бастували. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вадим Євгенович. Да, справді, ми з вами перебували на зв'язку. Я теж вам дякую за вашу небайдужу позицію. Станом… інформація, яка є в мене зараз: всі люди, які були вчора затримані, відпущені; той інцидент, який відбувся, він не призвів, наскільки я поінформований, до трагічних наслідків. Але все ж таки я прошу міністра внутрішніх справ якось висвітлити це питання, щоб це була офіційна інформація. Дякую, шановні колеги. Йдемо далі. Слово надається народному депутату України Іоффе Юлію Яковичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Будь ласка.

Шановна президія, народні депутати! Минулого тижня не лише в Україні спостерігали за черговою серією дешевого серіалу

під кураторством Заходу судова система: влада перетворила її на інструмент розправи зі своїми справжніми опонентами, наголошую, справжніми опонентами. Так звана вугільна справа сфабрикована в Офісі Президента та РНБО що в Україні немає справедливого, незалежного судочинства, а Україна перебуває під зовнішнім управлінням. Саме тому Віктор Медведчук, лідер справжньої опозиції, який запропонував альтернативний шлях розвитку України, перебуває понад 10 місяців під домашнім арештом. А п'ятого Президента, який віддав Україну під зовнішнє управління, відпускають під особисте зобов'язання, судячи не за законом, а за вказівкою Держдепу, як пан Блінкен скаже. І це при тому, що Віктор Медведчук не тікав з країни, він не влаштовував шоу, а з честю і з гідністю відстоював свою невинуватість в суді. Те, що зараз відбувається з "Опозиційною платформою – За життя", є ні що інше як політична розправа. Президент України своїми діями показав, що він лише Віктора Медведчука вважає своїм справжнім опонентом, якого боїться, як вогню. Бо якби Президент Зеленський діяв в інтересах України та скористався тими домовленостями, яких досяг Віктор Медведчук, то Україна сьогодні мала б газ не по 73 тисячі гривень за тисячу кубометрів, а в 15 разів менше, Україна мала б сильну економіку і забезпечила б гідне життя громадянам України, заробітні плати, І найголовніше: якби Президент Зеленський скористався мирним планом Медведчука, то Україна уже б повернулася на Донбас, а Донбас би повернувся в Україну. Але цій владі, як і попередникам, не потрібна мирна і сильна України. Ось чому СБУ та Офіс Генерального прокурора за злочинною вказівкою Президента Зеленського продовжують позасудову розправу і політичне переслідування Віктора Володимировича Медведчука. Звинувачення в тероризмі, державній зраді, так звана вугільна справа ґрунтуються виключно на плівках, змонтованих лейтенантом Бакановим, та "відосиках" Генерального прокурора Венедіктової. Доказів причетності до цих справ Віктора Володимировича не було, немає і не може бути. Тому наша політична сила "Опозиційна платформа – За життя" вимагає від влади припинити політичне переслідування Віктора Медведчука. Віктор Медведчук має бути тут, у залі Верховної Ради України, виконувати свої обов'язки народного депутата від партії ОПЗЖ, яку партію народ обрав як партію… ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Тістику Ростиславу Ярославовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Доброго дня, пане Голово. Дякую. Шановні колеги, шановні українці! Сьогодні мій виступ присвячений одній з важливих тем нашого буття – це збереження нашої автентичності, культурного надбання, збереження нашої самобутності, історичних та архітектурних пам'яток. У минулу суботу ми відзначали всі День Соборності України – нашу спорідненість та нашу єдність. І такий приклад єдності хочеться показати і щодо спасіння однієї з перлин це Храм усім святих у селі Годовиця, що знаходиться 8 кілометрів від Львова, парафіяльного римо-католицького храму, пам'ятки архітектури ХVIII століття стилю бароко, який не був, на жаль, включений експертною радою при Міністерстві культури та інформаційної політики до переліку пам'яток, що будуть відреставровані в рамках президентської програми "Велика реставрація". на мою думку, це негідний вчинок, і слід звернути увагу саме на даний об'єкт, і, як сказав великий Вінстон Черчилль, якого зараз дуже багато відомих політиків цитують: якщо ми економимо на культурі, то за що ми воюємо? Храм перебуває в аварійному стані та задля збереження пам'ятки наших нащадків потребує негайних консерваційних та реставраційних робіт. Львівщина – дуже багатий регіон на об'єкти культурної спадщини, і понад 26 відсотків усіх нерухомих пам'яток саме знаходиться там. Пам'ятка національного значення, зведений протягом XVIII століття, і основне скульптурне оздоблення якраз належало геніальному галицькому скульптору середини XVIII століття Іоанну Георгу Пінзелю і вважається найбільшим досягненням львівської школи барокової скульптури. На жаль, радянська влада використовувала пам'ятки як господарські будівлі або намагалася взагалі їх знищити та зруйнувати. Так, було втрачено значну кількість споруд, художніх творів, скульптур, фресок і іншого. Але в 1974 році насправді сталась біда – пожежа, і, як наслідок, повністю завалилася стеля з усіма розписами. Тож для привернення уваги щодо спасіння нашого культурного надбання у стіни Верховної Ради привезли художні твори відомих українських митців, близько 18 осіб, велика галерея, можна сказати, на третьому поверсі, і всіх хочу запросити піднятися і ознайомитися саме з даним об'єктом. І вони якраз презентують культуру нашої держави у цілому світі. І всіх запрошую оглянути експонати. І в тому числі відкриття художньої виставки має назву – це "Натхненні Пінзелем в Годовиці". Всіх запрошую долучитися. Дякую. Артем Чорноморов, 131 округ, об'єднаний Вознесенський район, Коблівська та Березанська громада. Доброго ранку, українці. Доброго ранку, народні депутати. Нас всіх тут об'єднує те, що саме нас обрав український народ заради того, щоб представляти їх інтереси і бути їхнім голосом тут в парламенті. Особливу увагу я звертаю саме до мажоритарних депутатів, які саме повинні вирішувати, і їх місія – вирішувати проблеми і лобіювати інтереси своїх округів в законний спосіб. Кожен з нас, голосуючи тут закони, які ми пишемо, ми хочемо, щоб ці закони дійсно дотримувалися і щоб вони імплементували позитивне щось в мешканців нашої країни. І кожен з нас, хто виходить на цю трибуну, тішить себе надією, що нас буде почуто всіма гілками влади. З 2020 по 2021 роки низка законів, які прийняв цей парламент дев'ятого скликання, дали змогу 131 округу створити 700 робочих місць: сама перша в Україні і найбільша в Європі креветочна ферма; саме третій агрегат Южноукраїнської Ташлицької ГАЕС, за що я щиро дякую Котіну Петру Борисовичу та міністру енергетики Герману Валерійовичу. Але не все йде так гладко, як хотілося, у нас дійсно є наразі проблеми. Наприклад, в Березанській ОТГ є завод МЕЗ, який на сьогоднішній день знайшов білі плями в законодавстві і не доплачує податки в місцеві громади, на що, я впевнений, Закон 5600 виправить цю помилку. Коблівська громада. Шановні колеги, більшість із вас проводять там літо, це перлина нашого курорту, зараз вимивається 200 метрів берегової лінії. Саме тиждень тому роботи на окрузі я провів дорадчу нараду зі всіма місцевими представниками громад та ланками місцевого самоуправління. Ми підняли низку проблем, які стосуються саме нас, всієї країни, і хотів би сказати, що перш за все наразі стоїть питання газу для юросіб: 65 гривень за кубометр – це дуже непід'ємна ціна. Реформа Укрпошти. Хотів би теж зауважити, що саме поштар, який має зв'язок з простою бабусею, яка знаходиться в ОТГ, і це її єдиний зв'язок з навколишнім світом. Але на завершення хотів би сказати наступне. Всі керівники місцевих громад хотіли передати Президентові України Володимиру Олександровичу Зеленському наступне і подякувати за те, що він зберігає холодний розум, хоробре серце і віру в Україну. І якщо на території Вознесенської громади ми побачимо триколор, ми будемо діяти рішуче і виважено. Слава Україні!

Соломія Бобровська. Шановні колеги, я знаю, що в деяких ваших фракціях вже були дискусії в понеділок, але хочу, щоб і це знало суспільство. Тому що минулого тижня, коли я провела зустрічі з представниками Збройних Сил України, зокрема з територіальною обороною, я була вражена. І у мене виникає питання: а для чого ми приймали Закон про національний спротив? І чи знає кожен з вас, коли за нього голосували, про що йде мова? Про територіальну оборону і про рух опору. А чи пам'ятаєте ви, що з закону керівник територіальної зони є головою ОДА, а територіального району є головою РДА; а людина, яка подає керівників на добровольчі формування, є головою територіальних громад? У мене питання: а яка була робота зроблена з 1 січня? Чи добре ви розумієте, що відповідальність лежить не лише на Збройних Силах України, і де комбриги і комбати оббивають пороги органів місцевого самоврядування і голів ОДА, які палець об палець не вдаряють і навіть на сьогоднішній день не допускають навіть часу на те, щоб зустрітися з комбригами і знайти місця для розташування того чи іншого штабу? То про який захист і про яку готовність ми говоримо? Безперечно, жодної паніки не повинно бути. Але у мене питання для тих людей, хто готовий піти завтра чи сьогодні у військкомат, або це зробили протягом січня місяця чи грудня Чи готові ваші батальйони територіальної оборони, чи бригади територіальної оборони укомплектовані? Чим вони комплектовані? Чи були зустрічі з головами ОДА? У мене величезне прохання до кожного мажоритарника, до кожного списочника, якому не байдужа їхня область: взяти за руку голову ОДА, мерів міст і повести до комбрига або навпаки. Те, що відбувається, зокрема сьогодні в Рівненській області, для мене страшенна ганьба. Рівненська область як одна із західних є воротами фактично Західної України. І коли йде мова про те, що фактично немає де сидіти і чим працювати, мені дуже соромно. Я прошу і звертаюся з цієї трибуни до голови Рівненської обласної державної адміністрації до кінця тижня знайти приміщення

порядок денний цього тижня цю постанову. Що в цій постанові. Звернення до Кабміну з проханням дати чіткий план, зокрема народним депутатам, які комунікують зі своїми виборцями, про те, які плани повинні бути бути для тої чи іншої ситуації, наскільки готові, починаючи від комунальних установ, підприємств, закінчуючи елементарними закладами освіти, до тої чи іншої ситуації, до того чи іншого сценарію. Більше того, хочу вам сказати, що ті, хто працювали в органах виконавчої влади, добре знають, що план "А" і план "Б", які знаходяться за ґратами в кабінетах режимної секретності, дуже рідко коли працюють, а коли паніка почнеться, навряд чи ваші ці сценарії спрацюють. У мене прохання, коли ми говоримо про єдність, а ми буквально вернулися вчора з Міжпарламентської ради Україна-НАТО, давайте говорити про єдність і величезну підтримку Збройних Сил, а не ховатися по кабінетах, зокрема голів адміністрацій. Дякую.

Добрий день, пане Голово. Добрий день, шановні колеги. Я радий вас всіх вітати в залі Верховної Ради України. Сьогодні багато викликів стоять перед нашою державою. Перший з них - це те напруження, яке бринить в повітрі яке сьогодні оточує нашу державу. Сьогодні ми повинні консолідувати наші зусилля, як завжди, парламент повинен виступити такою точкою. Ми неодноразово запрошували, починаючи з минулої п'ятниці, Президента до стін Верховної Ради, забувши чвари, відкласти свої політичні амбіції та виступити людиною, яка готова об'єднувати навколо себе. Але, на жаль, цього не відбулося. Я ще раз готовий запросити Президента, і нагадую, що без парламенту керувати цією державою не вийде, як би кому не хотілось. Відповідальність за цю державу повинні брати всі, і не гратися у відео, а відповідати на ті обіцянки, які ми давали суспільству. Сьогодні у нас багато викликів: це і військова загроза, це економічна нестабільність, це енергетична безпека, про яку всі ми з вами говоримо, і, звісно, соціальна складова, яка бентежить наших з вами людей, і ми вчора це бачили на вулиці. Об'єднання "Розумна політика" виступило з багатьма ініціативами, законодавчими ініціативами, останні з них були: ініціатива щодо збільшення заробітних плат для вчителів вже в цьому році, не чекаючи 23-го; і друга – це збільшення заробітної плати для наших поліцейських, і зменшення тієї колосальної розбіжності, яка є в зарплатах між вищим керівництвом МВС та рядовими поліцейськими. Хто з ними спілкувався на вулиці, добре розуміють цю проблему: люди йдуть, завтра не буде кому захищати правопорядок на вулиці. Люди йдуть зі шкіл, тому що отримують таку ганебну заробітну плату, що не можуть забезпечити ні себе, ні людей, з якими живуть, ні дітей, ні свої родини. Якщо ми втратимо ще й медиків, то ми втратимо державу, тому що військові, поліція, армія, вчителі і медики – це такі базові речі, ті базові професії, на яких будується наша країна. Прошу всіх про це пам'ятати. І, як завжди, пропоную, щоб було побільше розумної політики в стінах Верховної Ради, в Офісі Президента і, головне, в Кабінеті Міністрів України, тому що те, що сьогодні відбувається там, дуже часто нагадує циркову виставу, коли виступає спочатку міністр енергетики, каже, що все в нас добре, а наступного дня в нас зупиняються два атомних реактори. Це треба пам'ятати, а не гратися в бирюльки. Закликаю всіх, і "Розумна політика", як завжди, готова до цього долучитися. Дякую.

Шановні колеги, дорогі українці! Роман Лозинський, об'єднання "Справедливість". Перше правило підготовки – це бути готовим до найгіршого. Нам не потрібно сіяти паніку, ми не маємо права цього робити, але тим більше ми не повинні заспокоювати, ми не можемо дозволити собі казати "все буде добре". Ми повинні готуватись і діяти всі разом, починаючи з Києва, закінчуючи найменшими громадами нашої країни. Якщо глянути порядок денний Верховної Ради цього тижня, він наївно заспокійливий, шановні колеги, більше того, він нечесний. Справді, у нас є багато технічних, організаційних питань покращення законодавства, які на часі, але в час загрози на кордоні це має бути відображено в порядку денному і в нашій щоденній роботі тут, у Києві. Підготовка до загрози, вже яка стоїть на нашому кордоні, – це наша робота. І це найкраще заспокоєння кожного українця – зробити ці дії. Ми з об'єднанням "Справедливість" і з колегами з інших фракцій та груп зареєстрували постанову, я дякую ініціатору Юлі Клименко, яка виступила з рядом ідей, і ми спільно напрацювали конкретний перелік кроків. І я хочу звернутися до місцевого самоврядування, до кожної громади в нашій країні. Це наша спільна робота до 1 лютого зробити конкретні дії для того, аби територіальна оборона отримала приміщення, отримала необхідні ресурси. Це наша спільна справа. І це дуже дивно, коли ми дивимося по областях, по громадах, що це досі стає проблемою. Нам потрібно провести аудит всіх приміщень, безпекових приміщень, потенційних укриттів. Нам потрібно виділити додаткові кошти з резервних фондів, якщо в цьому є потреба. Але до цього потрібно готуватися, шановні колеги. Це конкретна робота, дії, законодавчі акти та виділення ресурсів. Тисячі українців сьогодні вже зголошуються в батальйони територіальної оборони. Міністерство оборони та Головнокомандувач із Збройними Силами України працюють. І це правда. І це те, що дозволяє нам заспокоїтись лише на хвилину, бо в наступну хвилину треба починати працювати. Я закликаю колег прийняти дану постанову. Я закликаю колег, аби ці кроки були зроблені. Ракетна програма, розуміння того, які армійські Збройні Сили повинні зробити закупівлі з точки зору протидії в повітрі. Нам потрібно працювати над цим, це має відображатися в порядку денному і в нашій щоденній роботі. І звертаюся до місцевого самоврядування, аби це стало топтемою на кожному засіданні наступних сесій у ваших громадах. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народній депутатці України Гриб Вікторії Олександрівні, позафракційній.

Шановні колеги, ситуація у вугільній галузі залишається дуже скрутною. Ми з вами проголосували в першому читанні за сплату заборгованості шахтарям. Я зараз збираю підписи в цьому залі про те, щоб винести на друге читання в зал. Ми не можемо про це просто так забути. Це по-перше. І, по-друге, нам необхідно надати кошти шахтарям, для того щоб можна було закласти нові лави. Якщо цього не буде, то, знаєте, енергетичну кризу ніхто не скасовував, ми бачимо, яка скрутна ситуація сьогодні в енергетиці. Тому дуже вас прошу, підійдіть, будь ласка, до мене, підпишемо ці листи для того, щоб керівництво Верховної Ради все ж таки винесло на перше та друге читання ці законопроекти, які допоможуть нам врятувати ситуацію в енергетиці. Дуже всім дякую.

З огляду на цю непросту, напружену ситуацію довкола українських кордонів, ми з вами все ж таки знову і знову актуалізуємо тему, дуже важливу тему тероборони, адже нам з вами потрібно нагадати кожному, особливо мажоритарнику на окрузі, про те, що органи місцевого самоврядування, місцеві ради повинні провести навчання з тероборони. На місцях люди повинні знати, що робити і як діяти в завтрашній, в післязавтрашній і інші дні. Ми можемо звернутися до прикладу міста Львова, де вже міською радою організовано і проведено навчання. Такі навчання повинні здійснитися в кожній новоствореній громаді, аби люди, прості пересічні всі мешканці були теж впевненими в тому, що завтрашній день є кому обороняти нашу країну. Тоді, коли ворог брязкає зубами на кордонах, готується і наша українська армія, вона сильна, вона постачається зброєю. І звичайно, що ми абсолютно за те, щоб і додатково фінансувати наших військових, особливо їх родини. Як на прикладі легендарної 24-ї бригади, коли хлопці і дівчата мужньо стоять вже не перший місяць на східних кордонах нашої держави, їхні родини також потребують певної опіки на місцях, там, де вони проживають, вони хочуть, аби теж краще дбали про їхню інфраструктуру і про краще забезпечення їхніх родин. Це дуже і дуже важливо. Коли ворог стоїть на порозі, звичайно, що і наші дипломати і ми разом з вами приймаємо звернення до міжнародних організацій і до наших партнерів, аби актуалізувати цю тему і не допустити ідею агресора створити величезну паніку насамперед в головах наших українців, чим нищиться економіка. З огляду на цю напружену ситуацію сьогодні, у середу, 26 січня Папа Франциск оголосив днем молитви за мир в Україні. Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав запрошує усіх людей доброї волі сьогодні до спільної молитви. Запрошую і вас, незважаючи на ваші віросповідання, кожному також молитися за мир в Україні. Шановні колеги, час для виступів вичерпано. І перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, в мене є дві заяви: одна – з перервою заміною на виступ, а друга – на реальну перерву. Почнемо з першої - перерва з заміною на виступ. Слово надається народному депутату України Порошенку Петру Олексійовичу. Шановні народні депутати, дорогі українці! Три місяці, як увесь білий світ б'є на сполох щодо накопичення військ на кордонах України з боку Московії. Три місяці весь світ думає, як допомогти Україні збільшити обороноздатність, надсилаючи зброю, проводячи консолідацію міжнародної солідарності, роблять всі крім української влади. І нам, дійсно, не треба панікувати, не треба розмірковувати, чи нападе Путін, чи ні, треба підготуватися для того, щоби дати якісну відсіч, якщо дипломатичні зусилля його не зупинять. І для цього нам треба дати відповіді на декілька питань. Чому у нас і досі деякі бойові підрозділи укомплектовані лише на 50 відсотків і більшість військовослужбовців не продовжують контракти? Чому досі не придбано пальне для української бронетехніки? Чому з 2019 року не закуплені бронежилети і кевларові шоломи? (Привіт переслідувачам кіборга генерала Марченка). Де українські стратегічні резерви? Що одягнемо, взуємо, чим нагодуємо, а головне, чим озброїмо резервістів резерву першої черги, які вже треба розгортати? Чому Зеленський не піднімає грошове забезпечення українських військовослужбовців? Скажіть, будь ласка, дорогі українці, вам не набридла ця "почемучка"? І відповідь нарешті пролунала вчора в розслідуванні антикорупціонерів, які оприлюднили шокуючі дані. За 2021 рік на потреби армії Зеленський провів тендерів на суму, вдумайтесь, в 10 разів менше, ніж коштів, які виділені на мегакорупційне "велике крадівництво". І недарма вони це крадівництво називають великим, бо відчувають масштаби власними кишенями. Так зване велике крадівництво – це є головний бізнес-проект Зеленського, і він став інструментом і його особистого збагачення, і, на жаль, тіньового фінансування "зелених кнопок" в цьому парламенті. Я наголошую, що тому затягується призначення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і ми вимагаємо від НАБУ негайно почати розгляд. І ми вимагаємо, шановний пане Голово, поставити законопроект 6542, який був підтриманий всіма фракціями демократичної опозиції, заблокований "Слугами". Дайте гроші українській армії. Слава Україні! Шановні колеги, надійшла ще одна заява про реальну перерву. Тому я оголошую перерву на 30 хвилин. Ми зберемося в залі об 11 годині 9 хвилин.

нарада стосувалася питань ФОПів і ситуації, яка відбувається. За результатами наради було піднята низка питань, пов'язаних з подіями, які відбувалися вчора. Я поінформував колег про те, що на офіційному сайті Національної поліції вже висвітлена офіційна думка, є така інформація про те, що 63 особи, які були затримані, вони вже відпущені, встановлена їхня особа. Крім цього, ми проговорили, і така пропозиція від керівників фракцій, керівництва парламенту, за можливості щоб та інформація, яка виставлена на сайті Національної поліції, була прокомунікована чи керівництвом МВС, чи керівництвом поліції в межах відповідного брифінгу. Також ми, люди, які завжди намагаємося знайти компроміс, просили би за можливості знайти час зустрітися і можливість зустрітися з представниками ФОПів для того, щоб пояснити ту ситуацію, яка стосується тих подій, які відбувалися вчора, і щодо їх кримінально-правової кваліфікації. А також пропозиція, яка прозвучала була від голови комітету Данила Олександровича Гетманцева, сьогодні до кінця дня буде поданий відповідний законопроект. до кінця цього року не будуть сплачувати штрафи особи, які не встановили РРО, за умови, що вони встановлять. Цей законопроект буде внесений, я дуже сподіваюсь, що він буде підтриманий в залі. Шановні колеги, це така інформація за результатами того, про що ми домовились. Я дуже дякую всім лідерам фракцій за конструктивізм. Я думаю ми і далі будемо демонструвати такий же ж високий рівень співпраці в парламенті. А зараз ми, з вашого дозволу, переходимо до обговорення питань порядку денного. Перелік питань, що пропонуються для обговорення і прийняття рішень, вам сьогодні надані, переходимо до їх розгляду. Шановні колеги! З процедури, да, я перепрошую, ми домовлялись. Олександр Сергійович, будь ласка, з процедури 1 хвилина. Дякую. Шановний Руслан Олексійович, ми зараз підійшли до розгляду законопроекту 5705 і альтернативного 5705 щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті. У мене пропозиція щодо доповідача урядового, представника уряду, коли він буде доповідати цей документ, нам важливо, важливо, щоб акцентували увагу саме на впровадженні і імплементації окремих норм Технічного регламенту 1370, Регламенту Європейського Союзу, який підлягає обов'язковій імплементації в рамках політичної частини Угоди про асоціацію. Тому з цієї точки зору нас цікавить: а) які будуть положення імплементовані, раз. А, другий момент – щодо фінансово-економічного обґрунтування, тому що питання компенсації, формули і так далі, ми це хочемо бачити. Я в цьому законопроекті цього не побачив, а це надзвичайно гостре запитання. представлення даного документу ми хочемо почути ці дві важливі речі. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович. Якраз ми переходимо до розгляду цих законопроектів. Шановні колеги, я оголошую початок розгляду законопроектів 5705 і 5705-1. Це проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті. Шановні колеги, я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу приготуватися до голосування. Я ставлю пропозицію розглянути цих два законопроекти 5705 і 5705-1 за скороченою процедурою. Будь ласка, прошу голосувати.

За-219 Рішення прийнято. Я запрошую до слова заступника міністра інфраструктури Найєма Мустафу-Масі. Будь ласка. Шановні колеги, вашій увазі пропонується законопроект 5705 щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському транспорті. Законопроектом передбачається внести зміни до Цивільного кодексу України в частині визначення електронного квитка підставою для укладення договору перевезення пасажирів та багажу, а також законів України "Про міський електричний транспорт" та "Про автомобільний транспорт" у частині осучаснення визначення термінів "електронний квиток" і взагалі "квиток". Міністерство інфраструктури цим законопроектом наділяється повноваженнями щодо затвердження форми та обов'язкових реквізитів та відомостей, які повинні міститися в проїзному документі та електронному проїзному документі. Законопроект має допомогти по факту відійти від тої форми, яка зараз є застаріла, і квитків, і електронних квитків, і переходити вже до умови належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду і в міському, і в пасажирському транспорті. Прошу підтримати ключовий законопроект, тому що він по факту вводить в дію і дозволяє вже впровадити електронний квиток. Що стосується тих зауважень, які стосувалися пільгових перевезень і моментів, які стосуються компенсації, в тому числі і учасників бойових дій, ці всі функції будуть віднесені до повноважень місцевих адміністрацій. Цим законом не визначаються витрати з державного бюджету, тобто це повноваження місцевих адміністрацій – передбачити за випуск цих квитків або за компенсацію конкретним пільговим категоріям пасажирів. І я пропоную його зараз підтримати в такому вигляді. Якщо будуть якісь доповнення щодо функцій міністерства або органів місцевого самоврядування, ми підтримаємо в цій частині. На даний момент це просто закон, який дозволяє запустити взагалі цю систему і електронний квиток взагалі. Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, я запрошую до слова авторку альтернативного законопроекту, народну депутатку України Плачкову Тетяну Михайлівну. Доброго дня. Шановний головуючий, шановні колеги народні депутати, вашій увазі пропонується альтернативний до урядового проект закону. Як і в урядового, метою альтернативного законопроекту є вдосконалення правового регулювання обігу електронних квитків у громадському транспорті, адже використання електронних квитків дійсно більш зручним і більш мобільним у користуванні таким транспортом, а особливо це ми побачили під час пандемії. У зв'язку з цим виникла необхідність удосконалити чинне законодавство, яке регулює обіг та використання електронних квитків в автомобільному та громадському електричному транспорті. законодавчого врегулювання потребує питання встановлення форми електронного квитка, визначення його обов'язкових реквізитів та інших відомостей, які повинен мати такий квиток. Саме в підході до вирішення зазначеного питання і полягає різниця між урядовим та альтернативним законопроектом. Якщо урядовий законопроект пропонує всі ці питання надати у повноваження на вирішення органам центральної влади, то альтернативний законопроект пропонує, що всі ці питання вирішують органи місцевого самоврядування, що насправді і відповідає засадам державної політики стосовно децентралізації. від... альтернативний законопроект на відміну від урядового законопроекту пропонує більш комплексний підхід до вдосконалення правового регулювання використання електронних квитків. Зокрема, саме альтернативним законопроектом додатково закріплюється вимога щодо безоплатного забезпечення пільгових категорій громадян електронними квитками, вимога щодо захисту інформації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду, встановлюється чітке розмежування між електронним квитком та транспортною карткою. Тому, колеги, пропоную саме цей законопроект прийняти і до другого читання його фахово опрацювати. Дякую дуже. Дякую за увагу. Слово надається голові підкомітету Комітету з питань транспорту та інфраструктури Негулевському Ігорю Петровичу. Будь ласка, Ігор Петрович. Шановний головуючий, шановні народні депутати! Комітет з питань транспорту та інфраструктури на своєму засіданні розглянув зазначені проекти закону, та пропонує 5705, поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу, а альтернативний 5705-1, поданий народними депутатами Абрамовичем І.О. та іншими, відхилити. Комітет опрацював зазначені законопроекти та надані до них висновки, зокрема, Мінінфраструктури та Мінфін підтримують законопроект 5705 та зазначають про необхідність доопрацювання 5705-1. Мінекономіки та Мінцифри повідомляють про відсутність зауважень та пропозицій. Водночас до законопроектів висловлено ряд зауважень. А саме: Мін'юст до проекту 5705 надав зауваження в частині положення щодо наділення Мінінфраструктури повноваженнями встановлювати форми проїзних документів; щодо проекту 5705-1 зауваження в частині наділення органів місцевого самоврядування повноваженнями щодо затвердження умов, за яких квиток дає право на отримання транспортних послуг, що, в свою чергу, призводить до надання широких повноважень в сфері регулювання пільгового проїзду осіб. ГНЕУ висловило зауваження та пропозиції до обох законопроектів. Зокрема, у проекті 5705 в редакції статті 910 910 Цивільного кодексу по суті передбачається встановлення загальної норми щодо перевезення пасажира та багажу усіма видами транспорту, а не лише міським електричним та автомобільним транспортом. Комітет з питань інтеграції України з ЄС зазначив, що проект за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України, однак потребує доопрацювання з метою врахування положень Директиви 2010/40 про структуру та розгортання інтелектуальних транспортних систем в області автомобільного транспорту і для взаємодії з іншими видами транспорту. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігорю Петровичу. Шановні колеги, я так розумію, є необхідність обговорити це питання. Прошу записатися: два – за, два – проти.

Слово надається народному депутату Саврасову Максиму Віталійовичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". 11:22:53 САВРАСОВ М.В. Прошу передати слово Миколі Величковичу. Шановний пане Голово, шановні колеги! Питання врегулювання електронного квитка і його функціонування надзвичайно важливе. Зважаючи на те, що Україна намагається своє законодавство привести до нормативів Європейського Союзу, ця ініціатива, яку ми зараз з вами розглядаємо, є надзвичайно актуальною. "Європейська солідарність" буде підтримувати у першому читанні законопроект 5705. Але ми вважаємо, що необхідно допрацювати як і термінологічне визначення, так і питання співпраці чи внормування електронного квитка між центральним органом виконавчої влади, який регулює цю сферу, і місцевими органами самоврядування. Адже для нас важливо, щоб цей електронний квиток сприяв громадянам, створив умови для перевезення їхнього як багажу, і їхнього проїзду. Тому я звертаюся до колег підтримати, і в комітеті, думаю, що наш Комітет інфраструктури доопрацює і ми зможемо винести до другого читання більш досконалий законопроект. Дякую. Дякую. Будь ласка, слово надається народному депутату України Рущишину Ярославу Івановичу, фракція "Голос". Клименко Юлія, я правильно зрозумів, да? 11:24:26 Шановні колеги, безумовно, законопроект потрібний, він два роки ходить по Верховній Раді, був в нашому комітеті, ми його підтримали і він винесений в зал. Безумовно, треба термінологію з електронними квитками все ж таки визначити і дати можливість як місцевим радам, так і на національному рівні запустити цей проект. Тому що насправді успішного

цей квиток навіть не тому, що немає законодавчого врегулювання, а тому що це величезне поле для корупції. Тому що ми знаємо, що в громадському транспорті обертається більше 40 мільярдів незаконних грошей, тіньових грошей це великі гроші, які ніхто не хоче віддавати, і тому електронний квиток не запускається на багатьох рівнях. Це стосується і Укрзалізниці, це стосується і автомобільних перевезень, це стосується і маршруток. Насправді давно вже потрібно переглянути взагалі правила роботи в громадському секторі, тому що ті правила і та мотивація, яка існує на даний момент, вона не мотивує ні перевізників вкладати гроші в якісні, гарні автобуси, маршрутки і в транспорт, і не мотивує також пасажирів користуватися цими послугами, тому що ці послуги, на жаль, чим далі, тим гірше виглядають. Тому закликаю колег, ми, безумовно, будемо підтримувати цей законопроект в першому читанні. В ньому є дуже багато юридичних нестиковок, його треба доопрацювати, але закликаю наших колег також підняти на порядок денний і розглянути все-таки більш комплексний проект про громадський транспорт, який вже зареєстрований і лежить, співавтором якого в тому числі є і я, для того щоб все-таки привести і вивести з тіні велику частину громадського транспорту. Законопроект підтримуємо, будемо доробляти і подавати правки до другого читання. Дякую.

Дякую, пане Голово. Не можу не відреагувати на вашу репліку. Хочу скористатись нагодою, вже зараз попереджаю, щоб завтра забезпечили під час моїх виступів при розгляді законопроектів перекладача російської, англійської та угорської мови згідно із пунктом статті 2, статті 6 Регламенту України. Тобто за добу я попереджаю. Дякую за ваше зауваження, пане Голово. Шановні колеги, я, чесно кажучи, не наймолодший депутат в цьому скликанні, так, і за віком, і за досвідом роботи. Скажіть, будь ласка, у нас немає нічого важливішого, ніж розглядати питання вдосконалення придбання електронних квитків? Сьогодні що, є проблема з придбанням електронних квитків і ви хочете пришвидшити цю процедуру, щоб швидше звалити к країни? Я не розумію вас. Дивіться, що відбувається. Вся країна живе в роздумах:

і посольство Німеччини починає евакуацію членів родин дипломатів. Міністерство закордонних справ України говорить: "Все хорошо, прекрасная маркиза, ну, там конь где-то сдох". Тому прошу вас, шановні колеги, давайте будемо відповідальними. Суспільство чекає від нас відповіді щодо напруги, про яку говорить весь світ і говорять в Україні. Правда, у нас одні говорять, що все гаразд, інші говорять, що завтра на нас нападуть. Вже люди жартують: давайте объявим войну и в плен сдадимся, щоб швидше цей кошмар закінчити. Сьогодні тільки Мінські угоди дадуть гарантію миру в нашій країні. Про це треба думати. Дякую.

Шановні друзі, я погоджуюся з попереднім виступаючим про те, що дійсно сьогодні багато проблем у країні. І куди не приїдеш, перше питання - це буде війна чи не буде війни? знаю про те, що ви постійно відповідаєте на телефонні дзвінки з ваших громад саме з цього приводу. Ми розглядаємо дуже важливий законопроект, який стосується всіх сфер життя забезпечення діяльності територіальних громад. Дійсно, можливо, питання і полягає в тому, що сьогодні немає пільговикам з бюджету грошей, тому що не використовується електронний квиток чи інші засоби контролю. Сьогодні є багато питань, які на черзі вирішення. Тому ми саме з найважливішого сьогодні зібралися і працюємо з електронним квитком. Повертаючись до електронного квитка, все ж таки треба уряду визначитись: ми про децентралізацію або збирання повноважень та функцій в уряді? Сьогодні дійсно це питання, з 17-го року пробують запровадити автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті. На практиці виникає двозначність у правозастосуванні, оскільки електронний квиток плутають з матеріальним носієм. "Батьківщина" не буде приймати законопроект і голосувати за нього, 5705, так же, як і альтернативний, оскільки ця ініціатива має ряд суттєвих зауважень та не вирішує основних проблем. По-перше, стаття 910 Цивільного кодексу України передбачає встановлення загальної норми щодо перевезення пасажирів усіма видами транспорту, а не лише міським електричним та автомобільним, Дякую. Слово надається народному депутату Горенюку, фракція "Слуга народу". Будь ласка. Після цього ще Рудик Сергій Ярославович, і ми переходимо до голосування, тому попрошу народних депутатів зайняти свої місця. Будь ласка. Вітаю, шановні колеги. Горенюк Олександр, фракція "Слуга народу", центр Одещини. Законопроект 5705 створить умови, щоб ще більше громадян України користувалися громадським транспортом та використовували електронний квиток. Популяризація громадського транспорту в Україні дозволить прибрати велику кількість автомобілів з наших українських і це в свою чергу дозволить знизити, суттєво знизити затори в українських містах. Вдумайтесь в ці цифри. За даними міжнародної організації TomTom Одеса посідає 11 місце у всесвітньому антирейтингу заторів, Київ – номер 7, Харків – номер 13 у антирейтингу. Особливо важливо запровадити електронний квиток саме в період пандемії, бо це дозволить мінімізувати кількість контактів та забезпечити соціальну дистанцію. Голосуємо 5705 в першому читанні і рухаємося далі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Рудик Сергій Ярославович. І після цього переходимо до голосування, шановні колеги. Шановні українці, чому треба підтримати цей законопроект? Тому що кажуть злі язики, що тіньовий обіг в пасажирському транспорті складає 40 мільярдів гривень. Отут треба шукати гроші в бюджет, а не з ФОПами. Чи підтримувати основний законопроект, чи альтернативний? Я, якщо чесно, підтримав би альтернативний. Якщо місцеві органи самоврядування відповідають за пільговиків, то вони мали би і визначати форму і зміст цих електронних квитків. Але це риторичне питання. Можна було би взагалі не давати це доручення Мінінфраструктури, якщо ви дуже це хочете, а вказати перелік обов'язкових вимог в законі і прописати це в другому читанні. Наша депутатська група голосує "за" і закликає зал підтримати альтернативний законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, приготуйтесь до голосування. Я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті (реєстраційний номер проекту 5705). Готові голосувати? Шановні колеги, прошу голосувати. За-270 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Наступний законопроект… Це два законопроекти теж (реєстраційний номер 6070 та 6070-1). Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення функцій технічного регулювання у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу. Шановні колеги, я вношу пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-234 Рішення прийнято. Я запрошую до слова автора першого закону, народного депутата України Литвиненка Сергія Анатолійовича. Будь ласка.

Даний законопроект розроблено з метою удосконалення діяльності суб'єктів у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу. На сьогодні структура, штатна чисельність працівників територіальних органів Держпродспоживслужби не дозволяє в повній мірі вчасно здійснювати реєстрацію і облік технічних засобів у сфері АПК. Вирішити вказану проблему без додаткових видатків із бюджету та збільшення штатної чисельності працівників, задіяних в даному процесі, неможливо. Пропонується надати повноваження юридичним і фізичним особам-підприємцям здійснювати таку процедуру. Це дозволить значно розширити мережу надання послуг з проведення реєстраційних дій та значно покращити якість надання таких послуг. Також законопроект передбачає врегулювання питання організації роботи, пов'язаної з реєстрацією тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських землерийних, меліоративних машин і також сільськогосподарської техніки. Він також врегульовує питання видачі посвідчення тракториста-машиніста. Врегульовує питання функціонування і діяльності органів оцінки відповідно вимогам технічного регламенту, затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів, їх причепів, змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих пересічних вузлів. Законопроект спрямований удосконалити систему відносин між органами виконавчої влади, підприємствами технічного контролю, замовниками, власниками технічних засобів, а також їх відносин з юридичними і фізичними особами і суб'єктами підприємницької діяльності. Дякую за увагу. Дякую. Слово надається народному депутату України Чорноморову Олегу Артемовичу, будь ласка, автору альтернативного законопроекту. Артем Олегович, альтернативний законопроект представте, будь ласка, ви автор його.

дає змогу виправити саме ту нерівність по реєстрації не тільки с/г техніки, а й лісгоспну техніку, яка наразі стоїть в періоді стагнації. І саме Мінекономіки зараз належать функції, які потрібно продовжити. Це технічний законопроект, який дає змогу реєстрації с/г техніки на наших полях і її використання. Тому прошу підтримати даний законопроект, саме він вирішений аграрним комітетом як основний, і дати змогу нашим аграріям і реєструвати в майбутні роки с/г техніку для поліпшення збору урожаю і, в принципі, поліпшити урожайність наших земель. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я запрошую до слова заступника голови Комітету з питань аграрної та земельної політики Халімона Павла Віталійовича. Дякую. Шановний головуючий, шановні народні депутати! Комітет аграрної і земельної політики на останньому своєму засіданні, яке відбулося 10 листопада 2021 року, розглянув питання щодо необхідності прийняття Закону 6070, а також 6070-1. Законопроектом реєстраційний номер 6070 пропонується врегулювати питання у сфері правових відносин, пов'язаних із здійсненням функцій технічного регулювання АПК. Зокрема: питання щодо реєстрації сільськогосподарської техніки та інших технологічних механізмів, видачі посвідчень тракториста та машиніста, а також врегулювання функціонування органів з оцінки відповідності, оскільки на даний час відсутні суб'єкти, які уповноважені проводити оцінку відповідності вимогам технічного регламенту, технічного паспорту, затвердження типу сільськогосподарської техніки. Хочу звернути вашу увагу, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку висловлює зауваження до поданого законопроекту та підходу до змін механізму правового регулювання даної галузі. реєстраційний номер 6070-1, що поданий народним депутатом Чорноморовим Артемом Олеговичем, передбачено врегулювання питань функціонування діяльності з оцінки відповідності вимогам технічного регламенту, затвердження типу сільськогосподарської техніки, що забезпечить розблокування діяльності органів оцінки відповідності та повноцінне їх функціонування. Зазначеним проектом не змінюється процедура реєстрації с/г техніки, видача посвідчень тракториста, машиніста та інші правовідносини. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України висловлює окремо зауваження до законопроекту 6070-1, який може бути усунений і доопрацьований до подачі до другого читання читання цього законопроекту. Тому, шановні колеги, прошу підтримати законопроект номер 6070-1. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати це питання? Є. Прошу записатися: два – за, два – проти. Будь ласка.

Вітаю! Я дякую за надане слово, колеги. Законопроект дуже важливий, але мені здається, на моє переконання, такі сертифікати відповідності на сільськогосподарську техніку потрібно взагалі відмінити. Тому що коли аграрії собі купують John Deere, чи CLAAS, чи будь-яку іншу техніку, незрозуміло чому він має сплачувати додаткові кошти і десь доводити на території України, що це все-таки John Deere і CLAAS, як би це корупційна схема. Між першим і другим читанням будемо подавати правки, щоб відмінити це. Дякую.

Клименко. Я би хотіла сказати, що, безумовно, по-перше, дійсно підтверджую слова колег, що останнім часом вже більше року фактично заблокована сертифікація і видача документів сільськогосподарської техніки. Але цей закон, який пропонується, він вирішує тільки частину питань. Інша частина питань теж повинна бути внесена і змінена між першим і другим читанням. А саме: перша оцінка відповідності, якщо сільськогосподарська техніка вироблена, наприклад, в країнах Європейського Союзу. Навіщо її знову переглядати, оцінювати, якщо особливо вона нова, і надавати велику кількість документів для того, щоб отримати сертифікат і їздити, наприклад, по своєму власному городу? Тому вся ця вся ця процедура, я погоджуюсь з попереднім колегою, дуже-дуже складна і призводить до великих корупційних ризиків. Тому закликаю колег це виправити і на рівні законодавства, і на рівні підзаконних актів, якими регулюється збір, подача, кількість документів, а також кількість днів для розгляду. Тому що на даний момент, наприклад, селянину, в якого є 20 соток, який купив собі невеликий тракторець, треба їхати в районний центр або в центр ОТГ за 100-200 кілометрів для того, щоб отримати якийсь папірець, який, в принципі, по великому рахунку, йому не потрібний, тому що він переміщується виключно по периметру свого городу, саду або поля. Тому закликаю колег підійти до цієї проблеми комплексно, тому що у нас великий сільськогосподарський сектор і у нас багато фермерів і підприємців, і вони просять полегшити всю цю процедуру і не перетворювати її в чергову корупційну годівницю. Дякую, колеги. Дякую. Слово надається народному депутату України Загородньому Юрію Івановичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". 11:44:26 ЗАГОРОДНІЙ Ю.І. Дякую. Руслане Олексійовичу, я вас прошу передати слово моєму колезі, народному депутату України Колтуновичу Олександру Сергійовичу. Олександр Сергійович Колтунович, будь ласка. 11:44:34 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, шановний Юрій Іванович. Шановні колеги, я хотів би звернути увагу, що тематика, яку взагалі піднімають автори даного законопроекту, вона набагато є глибшою. Тому що мова не тільки йде про функції технічного регулювання у сфері агропромислового комплексу, зокрема в машинобудуванні, але тут більш глибше має бути питання. питання. Я вам приведу приклад, уже щоб не дублюватись з попередніми виступаючими, які сказали достатньо по цій тематиці, у чому відмінність поглядів нашої, наприклад, партії і вашої. Тому що концепт державного регулювання у сфері сільськогосподарського машинобудування, він має бути Чому ви не розглядаєте фундаментальні питання, що стосуються галузевої структури, наприклад сільськогосподарського машинобудування, щодо його стимулювання всередині країни? Чому немає змін, наприклад, в рамках базового закону до Податкового і Митного кодексів щодо фіскальних відповідних Це ж фундаментальні речі, зважаючи на частку ВВП, сільського господарства у структурі ВВП країни і на частку в структурі відповідно експорту країни. Це раз. Друге. Відповідні зміни до Бюджетного кодексу і відповідні фонди підтримки саме сільськогосподарського машинобудування

Івченко, "Батьківщина". Шановні колеги, цей законопроект фактично імплементує законодавство Європейського Союзу в українське законодавство. Є чіткі вимоги щодо реєстрації певної продукції, яка є в Україні, є чіткі вимоги як у Європейському Союзі, так і у нас. служба, ДПСС, вона на сьогоднішній день заблокувала реєстрацію відповідної механізації. Тому, звичайно, потрібно прийняти відповідний закон, який більш комплексний. Більш комплексний – це 6070-1, який на сьогоднішній день потрібен. Хочу також нагадати, що ми згідно Угоди про асоціацію з Європейським Союзом фактично визнаємо сертифікати і визнаємо… Ну, потрібно ще прийняти відповідні законодавчі акти, визнаємо сертифікати і ту технічну регламентацію, яка є в Європейському Союзі. Тому проблем з імпортованою технікою не буде. Разом із тим, хочу сказати, що ми ж запровадили програму часткового відшкодування вартості при купівлі сільгосптехніки. Вона була запропонована ще в 2017 році, в минулому році ми цю програму розширили, ми навіть її розширили на комплектуючі українського виробництва. Тому це правильний крок і потрібно робити. Але, разом з тим, колеги, я хочу нагадати про адекватність. У нас на сьогоднішній день на кордоні стоять російські війська. У нас на сьогоднішній день мають бути в бойовій готовності територіальні органи фактично оборони. І ми маємо адекватно підходити до формування порядку денного. Повірте, сотні законів чекають нашої імплементації згідно європейського законодавства, але нам на сьогоднішній день потрібно адекватно підходити до тих законопроектів, які має розглядати Верховна Рада у зв'язку із російською агресією. А цей законопроект "тире 1" ми підтримуємо. Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, я запрошую до слова народного депутата України Герасимова, потім Батенко. Лабазюк буде, так? Лабазюк, і потім переходимо до голосування. Будь ласка, Артур Володимирович. Потім Сергій Петрович Лабазюк, і після цього переходимо до голосування. Шановні колеги, "Європейська солідарність" буде підтримувати цей законопроект в першому читанні, саме альтернативний 6070-1. Чому? Тому що, з нашої точки зору, він дійсно дозволить врегулювати проблеми, які виникли в сфері оцінки відповідності, і він відновить можливість введення в обіг нових моделей тракторів на ринку України. Хотів би вас додатково проінформувати, що це не тільки, скажімо так, звернення від це звернення і від наших колег з Німеччини, це і звернення від Американської торгово-промислової палати, це і звернення від Асоціації виробників обладнання, яка об'єднує понад тисячу північноамериканських виробників і постачальників техніки, від інших. Тобто проблема реально існує, її треба вирішувати. Як на мене, я б голосував сьогодні і в цілому, але дійсно в цьому законопроекті є певна кількість моментів, які треба доробити до другого читання. І наостанок, одночасно ми закликаємо залу і керівництво Верховної Ради терміново ставити на голосування законопроект про виділення грошей армії. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Лабазюку Сергію Петровичу. Після цього ще Кулініч Олег Іванович. І після цього переходимо до голосування. Будь ласка, Сергій Петрович. Шановні колеги, дані законопроекти обидва покликані для того, щоби вирішити проблему з реєстрацією сільгосптехніки, яка склалася станом на сьогодні. Чому саме ця проблема виникла? Після прийняття Закону про так звані технічні регламенти Мінекономіки вимушені були скасувати діючу систему оцінки. Що ми маємо станом на сьогодні? Аграрії, купуючи сільськогосподарську техніку, не можуть її зареєструвати, відповідно не можуть і ввезти на територію України, не можуть використовувати. Це впливає негативно сьогодні на розвиток нашого агропромислового комплексу. Два законопроекти, які ми розглянули в комітеті, 6070 і 6070-1, насправді обидва схожі. Але перший законопроект, він надзвичайно складний в частині… він змінює і градацію видів техніки, і порядок акредитації інспекторів, і так далі. Отож, ми бачимо ризики, що цей законопроект не зможе швидко запрацювати і дати результат. Тому і комітет, і група… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Наша група буде підтримувати якраз альтернативний законопроект, той, що підтримав профільний аграрний комітет. Дійсно, на сьогодні складна ситуація склалася в державі з реєстрацією сільськогосподарської техніки, по суті, вона заблокована. тому, хоч він і технічний, але він вирішує дуже багато проблем. Тому що до нас звернулися практично всі асоціації з цим питанням, аграрії звертаються з усіх округів, що це питання треба терміново вирішувати. Тому ми голосуємо в першому читанні за альтернативний законопроект, закликаємо колег також його підтримати. Дякую. Дякую, Олеже Івановичу. Шановні колеги, ми завершили обговорення цих законопроектів. Переходимо до прийняття рішення. Вельмишановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення функцій технічного регулювання у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу (номер законопроекту 6070-1). Готові голосувати, шановні колеги? Прошу голосувати.

За-277 Рішення прийнято. Вітаю, колеги. Залишилося 7 хвилин, тому ми давайте зайдемо в наступне питання, щоб все-таки рухатися далі. Наступне питання – це законопроект 3667, це теж перше читання. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння формуванню відповідального батьківства. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-227 Рішення прийнято. Я запрошую до слова заступника міністра соціальної політики Лебедцова Бориса Борисовича. Будь ласка, Борис Борисович. Доброго дня, шановний головуючий. Доброго дня, шановні народні депутати. До вашої уваги пропонується проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння формуванню відповідального батьківства. Проект закону розроблений на виконання Національної стратегії у сфері прав людини з метою нормативно-правового вдосконалення системи захисту права кожної дитини на виховання в сім'ї та догляд своїх батьків шляхом формування відповідального ставлення. Соціальні трансформації останнього десятиліття в Україні загострили такі негативні тенденції, як зменшення кількості зареєстрованих шлюбів, підвищення загального рівня розлучуваності, зниження рівня народжуваності, поступове зростання кількості показника неповних сімей (з 2014 року кожна п'ята дитина виховується поза шлюбом). Крім того, щороку близько 10 тисяч дітей залишаються без батьківського піклування, зокрема, через неналежне виконання батьками своїх обов'язків: вживання алкоголю, наркотичних засобів, жорстоке поводження з дитиною і інші сімейні скрути. Тому проект закону націлений на такі результати. Батьки будуть зацікавлені спільно вирішувати питання про те, з ким із них будуть проживати малолітні діти, про способи участі у вихованні, отримані у вирішенні питань щодо навчання, лікування дітей та про розмір аліментів на дітей. Новонароджені діти, залишені без батьківського піклування, будуть своєчасно забезпечені сімейним вихованням, соціальними гарантіями завдяки вдосконаленню процедури реєстрації народження у разі, якщо батьківство/материнство не встановлено або у разі смерті батьків. Тимчасове виховання дитини іншими особами дає змогу визначити коло повноважень цих осіб, що забезпечить найкраще інтереси дитини. Батьки будуть зобов'язані підтримувати своїх малолітніх та неповнолітніх дітей, які народили немовлят. Дякую за увагу. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова співдоповідачку, голову підкомітету Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Тетяну Василівну Скрипку. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув законопроект 3667 на своєму засіданні 9 листопада 2021 року. Як вже було сказано, законопроект направлений на удосконалення системи захисту прав кожної дитини на виховання у сім'ї та на догляд своїх батьків шляхом формування відповідального ставлення до батьківства. Створення безпечних сімейних умов виховання дітей, посилення відповідальності батьків за виховання дітей мають стати запобіжниками до зростання сирітства, збільшення кількості неповних сімей і безпритульності дітей. Водночас комітет свідомий того, що законопроект 3667 потребує суттєвого

науково-експертне управління також висловило до законопроекту низку зауважень, які можуть бути враховані під час доопрацювання законопроекту до другого читання. Тому комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді законопроект 3667 прийняти за основу із подальшим його доопрацюванням з урахуванням частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую. Дякую, Тетяна Василівна. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Про відповідальне батьківство. Немає? Шановні колеги, дивіться, якщо є, то ми просто зараз запишемося, а вже обговорювати будемо після перерви. Добре, тоді давайте, друзі, давайте... Прошу записатися: два – за, два – проти. Але вже почнемо обговорення після перерви.

запис на виступ за скороченою процедурою відбувся, але саме обговорення проведемо вже після перерви. Оголошується перерва на 30 хвилин. Дякую, інших країн, такі приклади, можливо, є, але в Україні це потрібно в юридично-правовому полі ще достатньо якісно доопрацювати. Просив би також Міністерство соціальної політики звернути увагу на сьогоднішні виклики занесення дітей зі статусом усиновлених до єдиного банку даних, що на даний момент працює недостатньо ефективно. З цим є проблема, прошу в найближчі часи… Є звернення відповідні до мене як народного депутата, звертаються багато сімей, які хочуть усиновити. На сьогодні ці процеси гальмуються, гальмуються через недолугість певних норм, які не спрацьовують. Будь ласка, зверніть на це додатково увагу. Дякую.

Шановні колеги, даний законопроект – це яскравий приклад того, коли гарну ідею оформлюють так, що за неї не можна голосувати. ми з колегами дуже багато поговорили. Ви знаєте, дійсно його треба повертати на доопрацювання, тому що він містить ряд норм, які навіть суперечать Міжнародній конвенції ООН з прав дитини. А тому в будь-якому випадку, якщо він зараз навіть буде проголосований, його треба доопрацьовувати до другого читання і усувати весь той ряд недоліків, який існує. Також законопроект суперечить багатьом нормам цивільного законодавства та сімейного законодавства, йде всупереч з ними. Це так само неприпустимо. І мені б хотілося сказати, Міністерство соціальної політики, ви знаєте, якщо ви дійсно хочете допомогти дітям, то вам в першу чергу необхідно внести зміни до Постанови 587 від 01.06.2020 року. Тому що я, наприклад, на новорічні свята відвідувала неблагополучні сім'ї, то, я вам скажу, є дуже багато сімей, наприклад, тільки в Миронівці та Богуславі їх понад 600, які є неблагополучними, але центр надання соціальних послуг нічого не може зробити. Там повний жах, там діти живуть у злиднях, там дітей б'ють, там над дітьми знущаються, там батьки наркомани, алкоголіки, а держава нічого не може зробити, тому що їм необхідно, щоб батьки самі офіційно надали дозвіл на те, щоб цих дітей забрали або їм допомогли. Вони мають самі піти на обстеження медичне та надати купу довідок для того, щоб цих дітей могли забрати. Так само є проблеми в усиновленні. Так само є багато проблем щодо будинків сімейного типу, які, на жаль, не вирішує сам Мінсоц. Тому давайте почнемо з себе спочатку, а ми гарні ініціативи завжди в залі… ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Бурмічу Анатолію Павловичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Шановний пане Голово, прошу передати слово моєму колезі Качному Олександру. Шановні колеги, шановні українці, я вимушений сьогодні взяти слово по законопроекту, який стоїть в низці тих законопроектів, які ціленаправлено руйнують інститут сім'ї. Ми повинні зрозуміти, що все сьогодні з Заходу до нас йде те, що дійсно руйнує всі ті наші традиційні цінності, з якими ми виросли і на яких виховувались наші батьки, діди і прадіди. Про що говориться сьогодні в цьому законопроекті? Я скажу лише про один пункт, який сьогодні, дійсно, вважаю, що треба змінити. Це стосується того, що ми даємо право дитині в 14 років приймати рішення щодо зміни свого ім'я й ім'я по батькові. 14 років дитина, яка знаходиться під якимось психічним чи іншим впливом тих чи інших людей, має можливість забути про ім'я свого батька. Це ми з вами сьогодні робимо для того, щоб слідуючим кроком було рішення 14-літньої дитини, який в неї буде пол: чи це буде чоловік, чи це буде жінка. І ми це все бачимо сьогодні на Заході. Шановні колеги, вам може дуже бути смішно, коли піднімаються такі питання. Я бачу, що вам весело, так? Скажу вам, як я бачу це. Сьогодні в нашій країні поставлено завдання змінити все те, що сьогодні нас єднає, все те, що у нас є сьогодні міцним, це наша віра, це наша любов до Батьківщини. І саме головне - все це стоїть на вихованні сім'ї і дітей. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народному депутату України Княжицькому Миколі Леонідовичу, будь ласка. Шановні колеги, комітет прийняв рішення підтримати в першому читанні цей проект, хоча до нього справді є дуже багато зауважень. Дерегуляція будь-яких процедур в цілому завжди позитивно оцінюється останнім часом, але спрощення процедури розірвання шлюбу подружжям, яке має дітей, органами реєстрації актів цивільного стану, а не судом, навіть за наявності нотаріального договору, має ризик того, що права дітей можуть бути порушені. Адже згідно чинної статті 109 Сімейного кодексу України суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини і чоловіка, і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей. Таким чином, суд перевіряє, що умови, погоджені сторонами в договорі, справді будуть захищати права дітей, а не просто формальною будуть ознакою для розірвання шлюбу. Такий підхід законопроекту не враховує, крім того, приписи статті 111 Сімейного кодексу, згідно з якою суд вживає заходів щодо примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства, та частини сім статті 230 ЦПК, згідно з якою у справі про розірвання шлюбу суд може зупинити розгляд справи і призначити подружжю строк для примирення, який не може перевищувати 6 місяців. Є застереження щодо норми, що законні представники малолітніх або неповнолітніх батьків зобов'язані надавати їм допомогу у здійсненні ними батьківських прав та виконання батьківських обов'язків. Адже цивільне законодавство передбачає випадки набуття неповнолітніми особами повної цивільної дієздатності, а відтак вони не мають жодних законних представників. Одним словом, справді значна критика цього проекту має під собою серйозну базу і серйозні основи, і має бути це виправлено. Дякую. Дякую. Шановні колеги, хто ще хоче виступити? Бачу, Білозір. Так? Я перепрошую, я без окулярів, не дуже добре бачу. Будь ласка, народна депутатка Білозір і Клименко, правильно. Дякую. Будь ласка. Шановні колеги, шановні українці! Дійсно, цей законопроект містить деякі корисні норми, особливо що стосується норми, яка зобов'язує суд обов'язково обов'язково не тільки задовольняти вимоги позивача при розлученні, а також все ж таки визначати, де буде жити дитина, і визначати призначення аліментів. Це має побороти такий родинний кіднепінг. Ви знаєте, що на сьогодні дуже часто діти виступають певною зброєю між батьками, коли вони розводяться. І насправді дуже часті випадки викрадення дітей одним із батьків. Це допоможе подолати цю проблему. Але тут багато є теж таких норм, котрі заставляють задуматись і взагалі є безперечно шкідливими: щодо змінення ім'я і прізвища в 14 років, і по батькові, щодо того, що батьки мають право передавати іншим фізичним та юридичним особам під опіку. Тому… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Клименко Юлія Леонідівна. І після цього переходимо до голосування. Шановні колеги, прошу зайняти місця. Будь ласка, Клименко. Я би хотіла трохи розвіяти страхи і міфи, які тільки що були озвучені. Шановні колеги, вже в існуючій редакції є можливість дитині з 14 років змінити ім'я і прізвище, але не по батькові. По батькові був виграний суд, наскільки я пам'ятаю, міжнародний, який, власне кажучи, і привів до цієї правки. Тому давайте не будемо розповсюджувати страшилки. Але я хочу сказати наступне, шановні колеги, за цей законопроект.

Дякую. Шановні колеги, будь ласка, приготуйтесь до голосування. приготуйтесь до голосування. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з першою частиною статті 116 Регламенту проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння формуванню відповідального батьківства (реєстраційний номер проекту 3667). Шановні колеги, готові голосувати?

За-195 Рішення не прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання цей законопроект. Шановні колеги, готові голосувати? Пропозиція повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання проект 3667. Прошу голосувати.

За-226 Рішення прийнято. Законопроект повернений суб'єкту законодавчої ініціативи. По фракціях покажіть, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, у нас присутній зараз Голова Рахункової палати, і є таке прохання: планується проведення конференції VI міжнародної, для цього потрібно… Давайте, може, ми проголосуємо, щоб вони могли вже готуватися до цієї конференції. Немає заперечень? Шановні колеги, тоді, з вашого дозволу, декілька ритуальних голосувань і потім голосуємо за постанову. Тому ми переходимо до розгляду цього питання. давайте спочатку проголосуємо зараз перейти до розгляду питання 6344 – це про проект Постанови про проведення VI Міжнародної спільної конференції Європейської організації вищих органів аудиту та Арабської організації вищих органів аудиту "Дослідження вищими органами аудиту ефективності політики боротьби зі зміною клімату та її наслідками" у травні 2022 року в місті Києві. Готові голосувати? Шановні колеги, прошу проголосувати.

За-291 Рішення прийнято. Ми переходимо до розгляду цього питання. Тому я пропоную проголосувати щодо включення до порядку денного проекту Постанови реєстраційний номер 6344. Будь ласка, прошу голосувати.

За-281 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію проголосувати ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні щодо Постанови 6344, проекту постанови. Прошу голосувати, шановні колеги. За-283 Рішення прийнято. І я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-244 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми домовлялися, що ми можемо голосувати одразу цю постанову. Да? Шановні колеги, тому я ставлю пропозицію комітету прийняти в цілому проект Постанови про проведення VI Міжнародної спільної конференції Європейської організації вищих органів аудиту та Арабської організації вищих органів аудиту "Дослідження вищими органами аудиту ефективності політики боротьби зі зміною клімату та її наслідками" у травні 2022 року в місті Києві (реєстраційний номер проекту 6344). Готові голосувати? Прошу проголосувати. За-296 Рішення прийнято. Я вітаю, йдіть, готуйтеся до конференції. Дякуємо за вашу присутність тут. Шановні колеги, йдемо далі по порядку денному. Наступне питання – це друге читання по законопроекту 3881. Це проект Закону про внесення про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів) (друге читання). Я запрошую голову підкомітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Скрипку Тетяну Василівну за трибуну. Шановні колеги, є суб'єкти законодавчої ініціативи, які хочуть обговорити свої правки? Є ті, хто будуть наполягати на своїх правках? Без правок можемо, да? Ніхто, ставити на підтвердження ніхто не буде. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з різних членів сім'ї та родичів) (реєстраційний номер проекту 3881). Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-299 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги! Наступний законопроект… Добре. Шановні колеги, я запрошую... Значить, ми заходимо в розгляд законопроекту 6273 – це проект Закону про внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону Закону України "Про публічні закупівлі" щодо обговорення застосування переговорної процедури закупівлі, це друге читання. Я запрошую за трибуну голову Комітету з питань економічного розвитку Дмитра Анатолійовича Наталуху. Так, шановні колеги! Ой боже, я... Дмитро Андрійович, я вже… Вибачте, постковід. Шановні колеги, чи будуть ті, хто буде наполягати на своїх поправках, на своїх? Тільки Олексій Юрійович. Будь ласка, Олексій Юрійович, яка поправка? Включіть, будь ласка, Кучеренко Олексій Юрійович. Який номер поправки? Олексій Кучеренко, "Батьківщина". Шановний пане Голово, я не хочу, дійсно, затягувати процедуру, але я хочу використати можливість донести свою думку до колег, до українців стосовно цього закону і ризиків. На жаль, мене (ну з-за якихось причин, може, забігалися) не запросили як автора 50 дуже принципових поправок на засідання комітету, тому, на жаль, я вимушений це робити в залі, при всій повазі до головуючого і своїх колег з комітету. Я попрошу у вас 5 хвилин для того, щоби вам доповісти, яка ситуація стосовно цього законопроекту і ризиків, які можуть нас очікувати у випадку його проходження і реалізації.

який відміняє і дає можливість безпроцедурно здійснювати закупівлі для наших підприємств: мова йде про Укргідроенерго, про Енергоатом і про оператора ГТС, - можливості величезних закупівель на десятки мільярдів гривень без процедур. Є позитив, дійсно, ми можемо разом здійснити контроль, щоб ці закупки були і постачали обладнання наші українські підприємства. Це плюс, безумовно, і я готовий навіть компроміс шукати. Але які принципові моменти є в цьому законопроекті? Я на прикладі оператора ГТС поясню, що відбувається. Ну, по-перше, а чи є у оператора ГТС затверджена урядом програма його реорганізації у нових умовах? Ні, немає. Той тяп-ляп план дій, який вони хочуть запропонувати, по суті справи, пропонує старе потужне обладнання замінити на нове потужне обладнання. Скажіть, будь ласка, а чи готові ми витрачати десятки мільярдів гривень на таку так звану модернізацію, не розуміючи, яка ГТС нам потрібна? Я вам нагадаю, що нещодавно ваші "попєрєднікі" приймали програму 20/20 в 16-му році. Це був парад невігластва, парад гасел про те, як можна підняти ціну на газ і підняти видобуток газу. В результаті ваші колеги (Нафтогаз, Коболєв і Вітренко) стягнули з населення 136 мільярдів гривень за цей період, а падіння газу впало, і, на жаль, в цій ситуації такі ж самі ризики стосуються і Оператора ГТС. Шановні колеги, шановні українці, звертаю увагу, щоб вам не казалося, що така спокійна ситуація, навіть враховуючи вчорашні запевнення нашого іменника пана Президента, що з газом все нормально і що все у нас добре. Нещодавно, тиждень тому, Оператор ГТС звернувся до уряду, звернувся до Офісу Президента, де звертає увагу на своє вкрай негативне фінансове становище, на загрозу реальну банкрутства, на величезні борги (десятки мільярдів), які на нього зараз опускаються, і на реальну загрозу втрати транзиту. Це абсолютно реальні речі, це не опозиція вас лякає, це Оператор ГТС і пан Макогон вас попереджає. Я задаю питання і вам, колеги-депутати, і уряду: а чи ви розумієте добре, як витрачати гроші, які отримує Оператор ГТС за транзит з РАО "Газпрому" для того, щоб ми не втратили свою геополітичну енергетичну безпеку? Звертаю вашу увагу, що довідки, які у мене на руках, свідчать про те, що за останні два роки із 109 мільярдів гривень, які отримав Оператор ГТС, левова частка була перекачана в НАК "Нафтогаз України", 70 відсотків (70 мільярдів) пішли не на модернізацію Оператора ГТС, а пішли на НАК "Нафтогаз України" і розчинилися там. А 27 мільярдів, які за дорученням уряду незрозуміло хто у вересні місяці перекачав з Оператора ГТС на Укртрансгаз і доля яких невідома? А тепер ми чуємо, що немає грошей на газ? Хто ці гроші буде знаходити? Чи ви зараз будете позичати знов у державного бюджету ці гроші? Це все є наслідок, щоб ви зрозуміли все дуже добре, абсолютно недбалого злочинного анбандлінгу, який ви провели в 19-му році під шумок під ялинку. Я вам нагадаю, як бігав по парламенту Коболєв, тодішній Прем’єр-міністр Гончарук, Оржель, пан, колега мій, Герус і переконували, що це дуже потужний анбандлінг, це роз'єднання, це Європа. Ніякої Європи не відбулося. Оператор ГТС сьогодні в шаленій небезпеці, ми всі в шаленій енергетичній небезпеці, і він нічим не контролюється. Тому, шановні друзі, подумайте десять разів перед тим, як голосувати за цей законопроект, бо там є плюси. І хочу сказати одне. Навіть якщо його буде прийнято, якщо ми не поновимо контроль за кожною гривнею тарифною Оператора ГТС, ми втратимо газ, ми втратимо транзит, ми втратимо геополітичну свою безпеку. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Юрійович. Будь ласка, позиція комітету, коротко би попросив. Я хотів подякувати за доповіді і принести вибачення від комітету перед Олексієм Юрійовичем. Я дізнаюся в секретаріату, в зв'язку з чим не було надіслано запрошення для участі в комітеті. Дякую. Дякую. Дякую, шановні колеги. Це, по-моєму, прекрасний приклад конструктивізму, і справді треба, щоб була така можливість. Дякую, шановні колеги. Ще хтось буде наполягати на своїх поправках? Ніхто. Тому, я так розумію, зараз будуть особи, які будуть ставити поправки на підтвердження. До мене звернувся народний депутат Павлюк, він просить три поправки, і народний депутат Железняк – дві поправки просить поставити на підтвердження. Тоді в порядку надходження. Будь ласка, народний депутат Павлюк. Павлюк. Мова йде про 18-у, 22-у і 46 поправку. Правильно? Будь ласка, включіть мікрофон. 13:06:04 ПАВЛЮК М.В. Дякую, Руслан Олексійович. Про що цей законопроект? В основній своїй частині даний законопроект стосується спрямування восьми генпідрядів на реконструкцію компресорних станцій виключно через "Зоря"-"Машпроект", де вартість одного генпідряду складає близько 2 мільярдів гривень, тобто можна говорити про суму більше 15 мільярдів гривень - увага, колеги! - без тендеру та конкуренції. Повна відсутність досвіду персоналу, наукової та матеріально-технічної бази, яка здатна проектувати, будувати та монтувати обладнання для компресорної станції. Навіть монтаж власних турбін виконується сторонніми спеціалізованими організаціями, і сама "Зоря" – "Машпроект" виконує виключно шеф-монтаж своїх турбін. Яскравий приклад – це станція Яготин, з 2018 року не можуть добудувати. Колеги, давайте підтримаємо національних виробників. Ми ж за локалізацію, але в цьому проекті чомусь лише частково. Я закликаю зробити це чесно та відкрито через тендери та здорову конкуренцію національних виробників. Дякую, колеги. Дякую. Я правильно розумію, ми спочатку 18 поправку? Це поправка народного депутата Кучеренка. Він пропонує абревіатуру "ГАЕС" замінити словами "гідроакумулюючої електростанції". Водночас народний депутат Павлюк просить поставити цю поправку на підтвердження.

тут поправка замінити абревіатуру "ГАЕС" на "гідроакумулюючої електростанції". Тут складно сказати, яка аргументація. Просто людина просить абревіатуру розшифрувати, і комітет цю поправку врахував. Тому, шановні колеги, я ставлю 18 поправку народного депутата Кучеренка на підтвердження. Комітет пропонує підтвердити і залишити її врахованою. Тому прошу голосувати.

За-267 Поправка залишається врахованою Олексія Юрійовича. Наступна поправка 22 теж народного депутата Кучеренка. Вона врахована частково. Будь ласка, Максим Павлюк.

вона врахована частково. Водночас шановний народний депутат Павлюк просить поставити цю поправку на підтвердження. Тому я ставлю 22 поправку на підтвердження в редакції комітету. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

За-270 Рішення прийнято. 22 поправка залишається врахованою частково в редакції, яку запропонував комітет. І 46 поправка. 46 поправка народного депутата Завітневича. Вона теж врахована частково, але народний депутат Павлюк просить поставити на підтвердження. Тому я ставлю 46 поправку в тій редакції комітету "врахована частково" на підтвердження. Готові голосувати? Шановні колеги, прошу голосувати.

За-250 Поправка залишається врахованою частково в редакції комітету. Далі дві поправки хоче поставити на підтвердження народний депутат Железняк Ярослав Іванович. Будь ласка, Ярослав Іванович, 9-а і 10-а. 13:10:24 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Пане Голово, спочатку технічний момент. У мене в руках таблиця до цього законопроекту, яку я отримав у нас в кулуарах Верховної Ради від Апарату Верховної Ради. Ця таблиця не сходиться по поправкам і позиціям по поправкам з тим, що зараз опубліковано на сайті. За цей тиждень це другий раз, коли тексти документів, які роздаються народним депутатам, не сходяться з тим, що є на сайті. В іншому випадку я би вимагав би зняти цей закон, але я з великою повагою до авторів законопроекту, зокрема до моєї колеги по комітету Вікторії Кінзбурської, а також до розуміння, що в нас зараз Апарат не весь знаходиться у Верховній Раді через пандемію, давайте залишимо вже розгляд цього законопроекту. Але надалі, будь ласка, ну, прослідкуйте цю ситуацію, тому що ми голосуємо за те, що не бачимо в тексті. От, ще раз, готовий надати цю таблицю. Тепер прошу включити мені хвилину по 9 правці. ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. О'кей. Шановні колеги, коли цей законопроект вносили в зал і, нагадаю, голосували ad hoc, домовлялися, що воно стосується виключно декількох підприємств. І таку позицію тоді підтримали всі голови фракцій. Зараз в порушення 116 статті Регламенту, на який ви іноді звертаєте увагу, внесена правка 9, вона аналогічна до 10-ї, якою фактично робиться достатньо проста корупційна схема на всі закупівлі. Підкреслюю, не на конкретний випадок підприємств, який ви зараз вирішуєте цим законом, а на всі закупівлі. Коли можна за три роки або більше змінити на 50 відсотків, тобто наполовину, вартість проекту. Розповідаю, що це схема, якою будуть зачищати конкретних замовників або постачальників послуг. Коли ви заходите на тендер, отримуєте дешеве замовлення, на яке ніхто не згоден, а потім піднімаєте ціну. Це порушення і домовленості, і 116 статті Регламенту, і логіки. Тому прошу відхилити цю правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ярослав Іванович. Позиція комітету, будь ласка. Дякую, колеги. Ми би все-таки просили залишити дані правки в редакції комітету, в тому вигляді, в якому комітет їх схвалив, і підтримати це в залі, звісно. Дякую. Дякую. Шановні колеги, з приводу першого. Я прошу Апарат, ви правильно замітили, на превеликий жаль, зараз майже 50 працівників Апарату знаходяться з хворобою, але я прошу все-таки звернути увагу на те, про що говорив Ярослав Іванович. Тепер по сутності. Шановні колеги, ну, ви почули позицію комітету, комітет говорить, що все справедливо. Я ж не входжу в кожен законопроект, не визначаю. Тому, шановні колеги, я ставлю поправку 9 народного депутата Завітневича. Вона комітетом врахована, і комітет просить її і далі залишити врахованою. Ставлю це на голосування. Готові голосувати, 9 поправка? Будь ласка, прошу голосувати. За-196 Поправка відхилена. 10 поправка. Будь ласка, Ярослав Іванович Железняк. По-перше, дякую, колеги, за конструктивну позицію, що ми відхилили 9 правку. Є 10 правка, вона аналогічна за текстом, вона перенесена в праву колонку. Те ж саме, ще раз нагадаю, хочуть зробити достатньо незрозумілий підхід до публічних закупівель, якими можна користуватися з метою збагачення як і замовника, так і підрядника. Прошу цю поправку також відхилити. Дякую.

Два – він стосується об'єктів газотранспортної системи. Три – він стосується підприємств оборонної промисловості. Зокрема, мова йде про такі структури, як Диканька, Долина, Росош, Первомайська, Богородчани, ДКС Машівська і інші. Тобто ми говоримо про те, що це дуже комплексний вид робіт. І у зв'язку з тим, що ви чудово розумієте ситуацію в країні, у нас може вистачати, не вистачати якихось компонентів і деталей, ціни на них можуть теж змінюватися в залежності від того, чи вони є в наявності, чи вони знаходяться в дефіциті, чи їх встигають виробити, чи їх не встигають виробити. Саме звідси взялася норма, що протягом 3 років після того, як був укладений контракт, має право переглянути вартість, бо інколи це залежить, на жаль, не від нас, це залежить від… Дякую. Ярослав Іванович, може, ви все-таки не будете, вам пояснили? Ви будете вимагати поставити на підтвердження? Шановні Шановні колеги, ви почули позицію Ярослава Івановича Железняка, ви почули офіційну позицію комітету. Тому 10 поправка авторства народної депутатки Підласої Роксолани Андріївни, вона комітетом врахована. Ярослав Іванович просить поставити на підтвердження. Позицію комітету ви теж почули: вони просять залишити її врахованою. Аргументацію ви почули. Тому ставлю 10 поправку. Прошу голосувати.

За-198 Рішення не прийнято. Поправка відхилена. Шановні колеги, а тепер можемо ставити законопроект в цілому. Шановні колеги, прошу підготуватися до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі (реєстраційний номер проекту 6273). Готові голосувати? Шановні колеги, прошу голосувати. За-288 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. По фракціях покажіть, будь ласка. З мотивів чого? Ми вже проголосували. Може, з процедури? Але якщо це тільки з процедури, Олександр Сергійович. Будь ласка, Колтунович Олександр Сергійович з процедури. Шановний Руслан Олексійович, дивіться, ми з вами неодноразово впродовж цих двох років, які ми голосуємо, ми неодноразово вносили зміни до Закону "Про публічні закупівлі". Може, давайте врешті-решт його вже скасуємо, щоб ми не давали цих вилучень і всього іншого, і нехай вони йдуть гуляють зі своїм ProZorro? І ми далі будемо

від себе, крик душі, ми всі є суб'єктами законодавчої… По процедурі. Давайте, ще дайте 20 секунд по процедурі, може, ми щось порушили. Будь ласка, Олександр Сергійович, 20 секунд завершити. 13:18:42 КОЛТУНОВИЧ О.С. Шановний пане Голово, по процедурі. 28 питань в порядку ми пройшли лише частину. Поставте пропозицію на голосування щодо завершення розгляду питань порядку денного, хоча вже після обіду вже не можна. Але на майбутнє у мене пропозиція: ставте такий перелік, щоб ми вночі його не розглядали, до ночі, а були чіткі питання: 10 - так 10, 5 - так 5. А не 28 питань на сьогоднішній день. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вас дуже дякую. Але ви самі бачите, що ніхто не може спрогнозувати, як піде день. Тому що є фракції, які користаються своїм святим правом взяти перерву, є фракції, які користаються своїм святим правом взяти виступи, з процедури часто беруть деякі народні депутати і не говорять по процедурах. Тому давайте все-таки з повагою ставитися один до одного. Дякую. Шановні колеги, йдемо далі.

про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей (це друге читання). Я запрошую за трибуну народного депутата Лубінця Дмитра Валерійовича, голову комітету. Шановні колеги, хтось буде вимагати ставити свої поправки? Будуть. Марина Іонова. Марія Іонова, так. А ще хто буде? Михайло Михайлович, багато у вас поправок? Одна, так? А у вас пані? Три. Більше ніхто не буде поправки ставити свої? Якщо не буде, тоді давайте пані Марія спочатку, але називайте номер поправки, щоб я міг знаходити її. І потім… Будь ласка, включіть, Іонова. Конституції України на конституційному рівні вичерпно визначені повноваження Президента України. А цією поправкою у зв'язку з цим пункт 1 частини третьої статті до проекту, його треба виключити, тому що він встановлює додаткові повноваження Глави держави, що не передбачено Конституцією України. Тому я би просила все ж таки повернутися і врахувати цю поправку, щоб не встановлювати додаткові повноваження Президента України, які не передбачені Конституцією. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, позиція комітету. Це 13 поправка. Шановні колеги, про що йде мова? Про те, що в цю комісію повинен бути залучений представник, визначений Президентом України. Ми виходили з того, що на рівні закону ми прописали представників від центральних органів виконавчої влади, в тому числі від Президента. Наш комітет вважає абсолютно логічним, щоб був представник від Президента в цій комісії, ми відхилили цю поправку. Дякую. комітет вважає, що вона так і повинна залишитися відхиленою. Тому ставлю 13 поправку. Шановні колеги, прошу визначатися та голосувати. За-121 Рішення не прийнято. Будь ласка, от, пані Марія, наступна яка у вас? не врегульовано питання саме підстав для відмови у визнанні факту позбавлення особою особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Тобто ми якраз пропонуємо чіткий перелік оцих всіх

і люди могли швидко отримати цей статус, а не їм розказували, які ще перепони є на їх шляху. Тому ми якраз в нашій поправці запропонували чіткий перелік цих підстав. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету, будь ласка. Шановні колеги, при всій повазі, ця правка, вона не узгоджується з іншими положеннями цього законопроекту. Зокрема, пунктом 2 частиною третьою статті 3 передбачено, що завданням комісії є прийняття рішення про непідтвердження. Ми виходили, навпаки, з того, що громадянин України повинен надати будь-що, що у нього є, для того щоб підтвердити факт особистої несвободи. Тому навіть з юридичної точки зору те, що ви пропонуєте, воно не узгоджується з текстом закону. Дякую. Просимо не підтримувати. Дякую. Шановні колеги, 59 поправка народних депутаток Геращенко й Іонової. комітетом відхилена, аргументацію ви почули. Водночас автори наполягають на врахуванні. Тому ставлю на голосування 59 поправку на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. І завершальна поправка Іонової. Потім ще одна поправка Цимбалюка - і голосуємо за законопроект в цілому. Будь ласка, пані Марія. 13:24:53 ІОНОВА М.М. Поправка 65. І, пане Дмитре, ми якраз пропонували доповнити проект новою статтею номер 5, там, де якраз цей перелік, але ми хотіли навпаки розширити. Але поправка 65. Ми тут просимо продовжити практику застосування норм і положень законів щодо державних соціальних гарантій у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів. Тобто не заперечувати можливості визначення на підзаконному рівні окремих питань. Тобто ми вважаємо, що якраз всі ці виплати мають бути встановлені законом, хто перебував там від одного року до більше років, і ми це маємо визначити, а не підзаконні акти. уникнути розбіжностей, щоб ми відразу встановили ці грошові виплати. "Європейська солідарність" буде підтримувати цей законопроект. Наша команда його почала розробляти, Зеленський його перереєстрував, його перереєстрував, але ми би хотіли якраз нашими правками внести більш дієві механізми… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, позиція комітету. Дивіться, ми розуміємо логіку. Але проблема в тому, що під час розгляду на бюджетному комітеті цієї правки не було. Ми пішли іншим шляхом, ми, наприклад, підтримали пропозицію шановного народного депутата Ахтема Зейтуллайовича Чийгоза, де встановлена за кожен рік перебування за ґратами визначена сума. Тому ця сума в рік складає приблизно 126 тисяч гривень, тобто це не менше. Ми навіть пішли на те, що підтримали пропозицію: навіть громадяни України, які перебували за ґратами з 2014 року, теж будуть отримувати таку допомогу.

Компроміс. Не ставимо. Дуже дякую. Будь ласка, і завершальна по цьому законопроекту поправка. Михайло Михайлович Цимбалюк, назвіть номер поправки. 13:27:09 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Поправка за номером 68. Шановні колеги, я звертаюсь до голови комітету. Ми дякуємо за ефективну, якісну роботу при підготовці цього законопроекту. Дякую, що врахували частину наших правок. 68-а стосується того, що передбачається стосовно осіб, які звільнені вже після збройної агресії, надається соціальний супровід, соціальні послуги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів. Ми вважаємо, що такі важливі речі мають бути встановлені цим законопроектом. Ми даємо чіткий перелік, який згідно Закону України (статті 16) "Про соціальні послуги", охоплює більше: і соціальний супровід, і влаштування до соціальних закладів, а також інші соціальні послуги. Було б добре, якби все-таки цю правку врахували. Дякую.

Тому що пунктом 32 частини першої вже передбачено надання соціальних послуг в загальному значенні, тому окремий пункт щодо надання інших соціальних послуг ми комітетом вирішили, що є недоцільним, вже є згадано в тексті законопроекту. Тому дякуємо. Михайло Михайлович, може, не будемо ставити? Чи будемо? Не будемо, да? Дякую. Дуже дякую за розуміння. Шановні колеги, ми завершили розгляд цього чудового законопроекту, тому, з вашого дозволу, прошу приготуватися до голосування.

проект Закону про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей (реєстраційний номер проекту 6104). Шановні колеги, готові голосувати?

За-288 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. По фракціях покажіть, будь ласка.

порівняльної таблиці до другого читання, таблиця була датована 25 числом. Нагадую, що за Регламентом за 10 днів необхідно роздати. Ми не піднімали це питання до голосування, розуміючи важливість закону, але ще раз звертаю увагу головуючого на те, що це неприпустимо, у тому числі і по таких важливих законах, не подавати вчасно таблиці, не публікувати їх на сайті Верховної Ради і далі голосувати так, як ми голосуємо. Дякую, пане Голово. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу керівників комітетів, керівників секретаріатів комітетів і Апарат Верховної Ради звернути на це зауваження увагу. Дякую, Сергій Володимирович, абсолютно вірно. Шановні колеги, йдемо далі. Наступний законопроект – це проект Закону про антидопінгову діяльність у спорті (друге читання) (реєстраційний номер 5099). Я запрошую за трибуну голову Комітету з питань молоді і спорту Кожем'якіна Андрія Анатолійовича. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, хтось буде наполягати на своїх зауваженнях до цього законопроекту? Чи ми можемо голосувати?

Шановні колеги… Нестор Іванович, ви хочете? По якій поправці? Я знаю, Нестор Іванович прекрасний народний депутат. Давайте ми проголосуємо, бо у вас поправок немає просто. Добре? У вас є поправки ваші? Будь ласка, тоді Шуфрич. Номер поправки називайте одразу. 13:32:12 ШУФРИЧ Н.І. Дякую. Пане Голово, безумовно, ми всі стурбовані тією ситуацією, яка відбувається зараз навколо питання зловживання допінгами. Тому я вважаю, що ми маємо зараз проявити максимальну відповідальність і одноголосно проголосувати цей закон. А щодо поправки, про яку ми з вами зараз дискутували, то я не наполягаю на тому, щоб ми її голосували. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я вам дуже дякую, це прекрасна поправка. Шановні колеги, прошу приготуватися до голосування. Я ставлю на голосування… Добре, я тоді надам. Я надаю ще завершальне слово, тому що там обов'язково зачитати з висновку комітету. Будь ласка, Андрій Анатолійович Кожем’якін. 13:33:12 КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Дякую. Шановні колеги, я єдине, дякую вам за підтримку і за розуміння, тому що вже з 4-го починається і це наше сьогоднішнє голосування за цей законопроект і за другий, щодо лабораторії антидопінгу, це буде якраз сигнал для всієї спортивної спільноти про те, що парламент… Верховної Ради України, він опікується питаннями чесності в спорті і відсутності антидопінгових цих всіх зловживань. Тому обов'язкові правки, які нам необхідно внести в цей законопроект, який вимагає від нас, просить ВАДА, наступні. Пропонується внести до тексту законопроекту запропоновані комітетом для ухвалення у другому читанні та в цілому наступні зміни. У статті 1 пункт 2 частини першої викласти в такій редакції: "Антидопінгова організація (ВАДА) або юридична особа, відповідальна за ухвалення правил, спрямованих на започаткування, впровадження і виконання…"

Шановні колеги, ці поправки є, і я зараз поставлю на голосування з техніко-юридичними, і вони всі будуть приведені у відповідність. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про антидопінгову діяльність у спорті (реєстраційний номер проекту 5099). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

За-303 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю вас з блискучим проведенням закону. Наступний законопроект. Це перше читання… Шановні колеги, ми переходимо до розгляду законопроекту, проекту Закону про внесення зміни до статті 52 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю (реєстраційний номер проекту 5640). Я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-243 Рішення прийнято. Я запрошую до слова доповідача - голову Комітету з питань молоді і спорту Кожем'якіна Андрія Анатолійовича. Ви і від авторів, і від комітету, тому 4 хвилини, будь ласка. Дякую. Я думаю, що я не буду затягувати час. Тому, шановні колеги, хочу представити вам проект, який стосується внесення зміни до статті 52 Закону України "Про фізичну фізичну культуру і спорт" щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю. Сьогодні є така для спорту історична, можливо, скоїться подія, якщо ми цей законопроект з пропозиціями комітету, ВАДА, Міністерства спорту і молоді, Олімпійського комітету розглянемо і приймемо не тільки в першому читанні, а ще й в цілому. Чому? Тому що цей перший, який ми прийняли, 5099, щодо антидопінгової політики взагалі, він не буде існувати, якщо не буде в нас антидопінгової лабораторії. Тобто у нас спортсмени, які сьогодні не мають можливості, збірних, олімпійських і інших команд, здати цей тест в Україні, вони їздять в Польщу або будь-яку іншу європейську країну для того, щоб це зробити. Сьогодні ми можемо поставити цьому край, крапку і дати можливість нашим спортсменам... Тим більше, що, ви знаєте, в нашому комітеті працюють видатні спортсмени - це і Жан Беленюк, і Оля Саладуха, - які повністю, от за їх рекомендаціями цей законопроект і писався. Він дуже простий: вносяться зміни до статті 52. І після цього він забезпечить задоволення вимог Всесвітнього антидопінгової агентства, тобто ВАДА, в тому числі і агентства в Україні, що унеможливить накладання санкцій на українських спортсменів, а також створить умови для ефективного функціонування Національної лабораторії антидопінгового... Тобто якщо ми не встигли, я не встиг зробити тест в лабораторії за кордоном, я роблю його в Україні. ВАДА його не приймає, тому що він не сертифікований і він діє не по закону. Я прошу вас всіх зробити сьогодні для українського спорту і спортсменів таку можливість. Дякую за увагу. Дякую вам, Андрію Анатолійовичу. Шановні колеги, я так розумію, що є необхідність обговорити. Прошу записатись: два – за, два – проти. Ну, є, хочуть обговорити, тому обговорюємо. Але в мене прохання, оскільки пропозиція комітету за основу і в цілому і голова комітету пояснив, чому це важливо, висловлюйте свою позицію, чи погодитесь ви на це. Тому, будь ласка, записуйтесь.

Шановні колеги, безперечно, наша депутатська група буде голосувати "за". Допінг – це погано. І одна збірна, з якою, я сподіваюся, наші спортсмени на Олімпійських іграх не будуть обніматися, цілуватися і розказувати, що вони за рівні умови і за дружбу в спорті, переконалися в цьому на власній шкурі. Це неприємно. Прикро, коли хтось зловживає додатковими стимулюючими речовинами, а хтось паше, а потім в час "ікс" не отримує те, на що заслужив – медалі і інші нагороди. Але є маленькі два зауваження. невже для того, щоб створити це антидопінгове агентство, нам цілий треба центральний орган виконавчої влади створювати і приймати це цілим рішенням Верховної Ради – законом? Невже Кабінет Міністрів, до відання якого входить це питання, не може це зробити сам? Це перше. І друге. В законопроекті пропонується створити комісію, наглядову раду в складі п'яти людей, один з яких має бути народний депутат. А не має чим займатися той народний депутат, якого запропонує профільний комітет? Всі вже законопроекти про фізкультуру і спорт написані, все підтримано? Колеги, давайте не перетворювати в орган, яким мають займатися фахівці… не хочу поганих слів вживати. Давайте до другого читання підкоригуємо ці норми, які не належать до компетенції Верховної Ради, а належать до компетенції уряду, і зробимо нормальний якісний законопроект, який буде вже працювати завтра, а не післязавтра. Дякую.

Шановні українці, шановні колеги, можливо, ви не знаєте, то я вам розповім, що 4 лютого стартують зимові Олімпійські ігри, де будуть представляти нашу команду наші олімпійці. І, авжеж, таки нам як парламентарям необхідно максимально їх забезпечити забезпечити всім необхідним і зробити все необхідне для того, щоб вони там виступили без усіляких проблем, у тому числі і з допінгом. на базі нашого комітету разом з Міністерством молоді та спорту був розроблений законопроект. У нас було кілька раундів перемовин з представниками ВАДА, ми все необхідне узгодили. Тому нам залишається лише його прийняти і вболівати за наших спортсменів у Пекіні. Я бажаю як і телеглядачам, так і всім парламентарям, вболівати за нашу збірну. І впевнений, що ми покажемо високий клас і високий результат. Всім гарного дня! І переможе український спорт! Дякую.

Лозинський Роман, Львівщина. Шановні колеги, не так багато в році, чи навіть десятиліттями, є моменти, які об'єднують всю країну. Так, ейфорія, всі збираються, вболівають, ставлять прапорці. Чесно кажучи, коли була літня Олімпіада, я дивлюся на мобільному телефоні скріншоти, то більшість скріншотів цього місяця – це були подіуми, на яких майорів український прапор, і це було чудово. Але мало хто знає, що за цими перемогами, успіхами в тому числі наших олімпійців, яким ми дуже вдячні і поважаємо, пані Саладуха, пан Беленюк в цьому залі, є велика робота. крім спортивних досягнень і важкої спортивної роботи, робота різних інституцій, в тому числі і допінгових, і антидопінгових. І лабораторія Національного антидопінгового центру, вона не має станом на сьогодні акредитації ВАДА, на сьогодні тести наших спортсменів треба везти в країни, де ця сертифікація є. Для України Польща найближче, але і це невигідно. Звісно є моменти, як це імплементують, звісно, це потребуватиме парламентського контролю, але сьогодні в нас немає інших варіантів, як наші центри, нашу інфраструктуру спортивну підносити в рівні. Наші мають бути ліцензовані, і наступним кроком, звісно, мають підвищуватися всі наші результати. Тому цей законопроект потрібно втілювати в життя, ми повинні контролювати як він буде далі працювати, а сьогодні голосуємо "за". Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату України Загородньому Юрію Івановичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". 13:44:24 ЗАГОРОДНІЙ Ю.І. Шановний Голово Верховної Ради, прошу передати слово народному депутату України Шуфричу Нестору Івановичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Нестор Іванович Шуфрич, будь ласка. Дякую, пане Голово. Шановні колеги, ну, це дійсно та хвилина, яка має об'єднати Верховну Раду України, тому що нема нічого світлішого, більш чесного, ніж спортивне протистояння. Там теж є свої нюанси, але в більшості – це чесний двобій або конкуренція команд. І я хочу подякувати нашим колегам - видатним спортсменам, та, безумовно, пані Олені Солодусі, це, безумовно, нашому силачу Вірастюку. І, безумовно, Жане, дякую вам, дякую вам за золото і за гімн, який я мав честь чути в Токіо і вся Україна вам аплодувала. Я не можу не згадати наших колег, з якими в мене була велика приємність і честь працювати. Це олімпійський чемпіон Валерій Борзов, це олімпійський чемпіон Олександр Волков, це, безумовно, Олег Блохін. олімпійського комітету, олімпійський чемпіон, багатократний рекордсмен світу Сергій Назарович Бубка. Вони всі працювали в цьому залі. І те, що ми сьогодні даємо нашим спортсменам, і це обов'язково треба проголосувати в цілому, не виїжджати за кордон за допінг-пробами, а здавати їх тут. Це великий крок вперед. І ви знаєте, я, можливо, дозволю собі певну сентиментальність, можливо, тут ви стримаєтеся, а я хочу згадати великі слова: спорт! Ты – мир!". Саме так нас виховували. І зараз, я сподіваюся, що через ставлення до спорту, ми ще раз оцінимо важливість миру в нашій країні і об'єднаємося заради того, заради того, щоб продемонструвати єдність не тільки в підтримці спорту, а і в боротьбі за забезпечення миру.

Шановний пане Голово, шановні колеги! Цей законопроект є надзвичайно важливий, зважаючи на те, що будь-яка Олімпіада – це є для кожної держави престиж, що її спортсмени виступають там і несуть її прапор, а тим більше, коли звучить гімн. Для України дуже важливо, щоб ця лабораторія антидопінгова запрацювала. Тому що без цього Україна опиняється в ситуації, коли наші спортсмени попадають в складну складну ситуацію, здаючи проби не в Україні. "Європейська солідарність" буде підтримувати цей законопроект, тому що це є престиж держави, це є престиж наших спортсменів і це є майбутнє нашого спорту. Закликаю колег підтримати цей законопроект і проголосувати "за".

зокрема моєму колезі по фракції "Батьківщина" голові профільного комітету Кожем'якіну Андрію Анатолійовичу. Цей законопроект, він є достатньо зрозумілим, і він передбачає, що Україна в першу чергу виконає вимоги ВАДА (Всесвітнього антидопінгового агентства). Крім того, ефективне функціонування Національної лабораторії антидопінгового контролю буде забезпечено, отримаємо акредитацію від ВАДА. І найголовніше – це забезпечить економію бюджетних коштів на проведення відповідних тестів для українських спортсменів. І, користуючись нагодою, хотів би побажати нашим олімпійцям гідно виступити на прийдешніх Олімпійських іграх у Пекіні. Чекаємо медалей, хочемо, щоб звучав Державний Гімн України і розвивався український спорт. Голосуємо за законопроект за основу і в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу приготуватися до голосування. Пропозиція комітету - за основу і в цілому, але ми, як завжди йшли, спочатку голосуємо за основу, а потім, якщо не буде заперечень, голосуємо в цілому. Тому, шановні колеги, ставлю пропозицію комітету, першу пропозицію: прийняти з основу проект Закону про внесення зміни до статті 52 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю (реєстраційний номер проекту 5640). Перше голосування за основу, ви зрозуміли, так? Шановні колеги, прошу голосувати. За-286 Рішення прийнято. Я так розумію, що я можу ставити в цілому. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в цілому з врахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до статті 52 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю (реєстраційний номер проекту 5640). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати. За-281 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, у нас залишилося 10 хвилин, може, ми поставимо межі? Межі, давайте межі, да? (Шум у залі) Ми не встигнемо його розглянути. Шановні колеги, а немає заперечень розглянути зараз межі без обговорення? Ми не встигнемо його розглянути, у нас 10 хвилин залишилося, шановні колеги. Тому, шановні колеги, я спочатку ставлю пропозицію тоді перейти зараз до розгляду питань, пов'язаних з встановленням і зміною меж. Добре? Мається на увазі проекти 6242, 6152, 5858, 6243, 6390, що встигнемо. Я ставлю цю пропозицію, прошу підтримати.

За-271 Рішення прийнято. Ми говорили, ми можемо без обговорень проголосувати. Так? З процедури? Нестор Іванович, ну, час йде. Добре, Нестор Іванович, 1 хвилина з процедури, будь ласка.

ці питання, про які ви говорили, розглянути без обговорення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вам дуже дякую. Усі підтримують таку позицію? Заперечень немає. Шановні колеги, тоді я, з вашого дозволу, ставлю підряд постанови. Шановні колеги, я пропоную прийняти в цілому проект… Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в цілому проект Постанови про встановлення меж міста Бердичева Бердичівського району Житомирської області (реєстраційний номер проекту 6242). Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-292 Рішення прийнято. Наступна постанова – проект Постанови… Я ставлю пропозицію прийняти в цілому проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Іршави Хустського району Закарпатської області (реєстраційний номер проекту 6152). Готові голосувати? Прошу голосувати За-294 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в цілому проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Вугледара Волноваського району Донецької області (реєстраційний номер 5858). Готові голосувати? Прошу голосувати.

Одна секундочка, бо не встигає… техніка не витримує накалу роботи народних депутатів. Готові, система "Рада"? Прошу голосувати.

Ніжинського району Чернігівської області (реєстраційний номер проекту 6243). Готові голосувати? Прошу голосувати.

По фракціях. Покажіть, будь ласка, по фракціях. Шановні колеги, пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра ми продовжимо роботу о 10 годині. Дякую. Дякую.